Herra forseti. Þegar kemur að forgangsröðun mála til afgreiðslu í þinginu verður að telja fyrirætlanir forseta um að halda áðurgreindu máli á dagskrá afar óheppilegar. Fjölmörg þjóðfélagslega mikilvæg mál bíða aðkoma stjórnvalda. Mikil óvissa ríkir um efnahagsmál, verðbólga er í sögulegu hámarki og staða heimilanna erfið. Réttara væri að beina atorku þingsins í að leysa þessi þjóðþrifamál í stað þess að gera atlögu að réttindum flóttafólks að forgangsmáli sem óvíst er að standist mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Þar sem málið er afar vanbúið væri réttast að vísa því aftur til allsherjar- og menntamálanefndar svo hægt sé að vinna það betur, freista þess að svara þeim spurningum sem enn er ósvarað og eiga betra samtal við umsagnaraðila.

Virðulegi forseti. Ég kem hérna upp í kjölfar fréttaflutnings af því að hæstv. dómsmálaráðherra hafi skrifað bréf, bréf þar sem hann fyrirskipar sölu á einni af flugvélum Landhelgisgæslunnar. Um þetta mál hefur ekki farið fram nein umræða hér í þessum sal. Um þetta mál hefur ekki farið fram nein umræða í utanríkismálanefnd. Hér er um þjóðaröryggismál að ræða á þeim sögulegu tímum sem við núna lifum. Vélin þjónar hlutverki, er fyrsta viðbragð í náttúruvá, hér er um leitar- og björgunarvél að ræða og það er með nokkrum ólíkindum að við séum á þeim stað að mál af þessum toga verðskuldi ekki einu sinni umræðu hér í þessum sal bara vegna þess að hæstv. dómsmálaráðherra skrifar bréf. Það hefur komið fram og það er notað sem röksemd fyrir sölunni að vélin hafi verið svo mikið leigð út og sé ekki í notkun hér á landi.

ekkert um slíkar fyrirætlanir í þeim fjárlögum. Við fáum einhverjar almennar aðhaldskröfur hingað og þangað í fjárlögum, gríðarlega illa undirbúið skjal

Vissi það einhver þingmaður hér inni, þegar verið var að greiða atkvæði um þessi fjárlög, að það myndi hafa þær afleiðingar? Þetta er það sem við erum að reyna að lýsa, forseti, þegar við segjum að mál sem við fáum hingað á gólfið séu gríðarlega illa undirbúin.

til að hægt sé að halda úti öðrum rekstri. Við erum að tala um einu flugvélina sem Landhelgisgæslan á, flugvél sem var keypt eftir fjögurra ára skoðun, vandlega yfirvegun. Hlutverk vélarinnar er að hafa eftirlit með lögsögu, fiskveiðieftirlit, og vera liður í almannavörnum og við erum með stríð í Evrópu á sama tíma. Öll ríki eru að byggja upp sínar varnir en ríkisstjórnin heldur svo ótrúlega illa á fjármálum á fjármálum ríkisins að í stað þess að sækja fjármagn þar sem hægt væri að sækja það þá fer hún í að selja grunninnviði, öryggistæki. Til hamingju, Ísland.

Ef það er eitthvað sem er stjórnlaust í þessu samfélagi þá er það hæstv. dómsmálaráðherra.

Það er ömurlegt til þess að vita að á áttunda mánuði styrjaldar í Evrópu hafi verið mælt fyrir fjárlögum sem eru með þeim hætti að við neyðumst nú til að selja mjög mikilvægan búnað sem er auðvitað til að tryggja almennt öryggi í landinu en varðar líka þjóðaröryggismál. Það er alltaf að koma betur í ljós að þessi ríkisstjórn getur ekki horft fram í tímann. Lengi vel hefur maður gagnrýnt hana fyrir að sýna einungis viðbrögð. Núna getur hún ekki einu sinni sýnt nein viðbrögð og það á alveg jafnt við um efnahagsmál og mál af þessum toga, sem varðar þjóðaröryggi og öryggi landsins.

Afleiðingin af því er að það þarf að skera niður í einhverju öðru hjá Landhelgisgæslunni. Það þarf að skera niður í nauðsynlegri þjónustu Landhelgisgæslu Íslands vegna þess að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur árum saman dekrað við sjávarútveginn með því að leggja of lág veiðigjöld á hann. Það er ein af ástæðunum. Það er ekki bara dómsmálaráðherra sem ber ábyrgð á því heldur allur bekkurinn hér fyrir aftan og hver einasti stjórnarliði í salnum. Það að Landhelgisgæslan sé að fara að selja þessa vél frá sér án umræðu á þingi er þar að auki ótrúleg — valdníðsla er kannski ekki orðið en einhvers konar ráðherrafúsk er það, að halda að hægt sé að koma aftur sex vikum eftir afgreiðslu fjárlaga og bara gjörbreyta grundvelli í rekstri ríkisstofnunar á þennan hátt.

Það virðist vera algengt þema hjá hæstv. dómsmálaráðherra að tilkynna þinginu stórar og mikilvægar ákvarðanir sem varða öryggi borgara í fréttum.

Hér er um grundvallarmál að ræða og grundvallarákvörðun. Vélin sem um ræðir er sérhæfð, hún þjónar hlutverki í tilvikum leitar, björgunar og eftirlits. Svo að ég endurtaki það á hvaða tímum við lifum núna þá er ótrúlegt til þess að hugsa að hæstv. dómsmálaráðherra hafi tekið þessa ákvörðun í fullkomnu tómarúmi, sent bréf með skipun. Ég sakna þess að heyra ekki sjónarmið og álit stjórnarliða sjálfra

samt biðlistar. Menn voru ekki boðaðir til afplánunar. Við þekkjum umræðuna um hver staðan er í löggæslu landsins og nú er ráðist á Landhelgisgæsluna. Eru engin takmörk?

það eru engin efnisleg svör sem hönd er á festandi, það er engin efnisleg umræða um þetta mál. Það er búið að tiltaka það hér í ræðum hversu mikilvægt þetta er, upp á öryggi landsmanna, upp á öryggishlutverkið allt, upp á leit, (Forseti

Þetta er líka lýsandi um það hvernig forgangsröðun fjármuna er. Við erum að upplifa mestu útgjaldaþenslu í ríkissjóði í manna minnum. Við erum að fara úr áætluðum fjárlögum úr 90 milljörðum í 120 milljarða. Það er ekki hægt að verja velferðarkerfið. Það er ekki hægt að verja innviðina

saga. Við hljótum að þurfa að fara yfir þetta og enn á ný að forgangsraða fjármálum ríkisins með öðrum hætti en þessi ríkisstjórn hefur gert. Það eru eiginlega tvær ástæður sem geta legið að baki þessari umræddu ákvörðun sem hefur valdið svo hörðum viðbrögðum, ekki bara meðal

en hún gerir nú á þeim tímum sem við lifum. Ég óska eftir breytingu þar á, hæstv. forseti, að utanríkismálanefnd átti sig á hlutverki sínu hér.

Herra forseti. Ég tel alveg ljóst hvers vegna hæstv. dómsmálaráðherra telur þörf á að grípa til þessa neyðarúrræðis í ljósi fjárskorts. Það er vegna þess að hæstv. dómsmálaráðherra er loksins búinn að gera sér grein fyrir því að það frumvarp sem hann hefur lagt fyrir þingið, um breytingar á lögum um útlendinga, mun ekki leiða til skilvirkni og minni kostnaðar fyrir ríkissjóð heldur þvert á móti. móti mun það leiða til meiri kostnaðar og minni skilvirkni. Þetta mun verða rándýrt fyrir hæstv. dómsmálaráðherra og íslenskan ríkissjóð og einhvers staðar þarf að sækja peningana. Og hvert verða þeir sóttir? Í öryggi landsmanna. Þetta er í alvörunni það sem ég tel að sé að gerast hér.

Herra forseti. Þetta mál er grafalvarlegt og það er hægt að ræða það út frá ýmsum hliðum, út frá framkvæmdarvaldi, út frá því hlutverki sem við höfum hér í þessum sal og einnig út frá þjóðaröryggismálum. Það er meginhlutverk Landhelgisgæslunnar að sinna öryggisgæslu, björgun og löggæslu á hafinu og til slíkra starfa var þessi flugvél keypt. Ríkisendurskoðun gerði í úttekt sinni athugasemdir við að hún væri ekki tiltæk til þessara starfa vegna útleigu og gagnrýndi það.

að þessar afleiðingar yrðu komnar fram í byrjun febrúar, nokkrum vikum seinna. En mér segir svo hugur að tekjurnar af sölu þessarar flugvélar og sparnaði í rekstri hrökkvi ekki til nema

auðvitað líka öryggistæki hér innan lands. Svo ég vitni nú í einn af okkar færustu sérfræðingum, Magnús Tuma Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, þá líkir hann þessu við það að lögreglan seldi alla bíla sína og færi fótgangandi í útköll.

og ekki síst í ljósi þess að við erum nýbúin að fjalla um og samþykkja fjárlög. Ég hefði gjarnan eins og margir aðrir hér viljað vita af þessari stöðu, að þetta væri á döfinni og væri á döfinni og hvort við hefðum getað tekið ákvörðun um það á Alþingi að bregðast með einhverjum hætti við því. Ég mun því boða til fundar í fjárlaganefnd á morgun og mun óska viðveru dómsmálaráðherra og Landhelgisgæslunnar til þess að við getum farið yfir þetta mál og rætt það ofan í kjölinn. Ég held að það sé mjög nauðsynlegt. Þetta er allt of stórt til þess að það fari í gegn og ég man svo sem ekki eftir söluheimild vegna þessarar flugvélar

Virðulegur forseti. Eitthvað eru nú samskiptin í stjórnarflokkunum lítil ef formaður fjárlaganefndar kemur af fjöllum varðandi það að dómsmálaráðherra ætli að selja einn af grunninnviðum Landhelgisgæslunnar. Ef við skoðum líka fjármálaáætlun sem var samþykkt hérna á síðasta vetri þá er þar vikið að stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar þar sem er talað um að það þurfi að auka eftirlit með aukinni viðveru TF-Sifjar og ráðuneytið segir bara að það verði áskorun komandi ára að vinna úr þessu og tryggja fjármagn til að bregðast við þeim kostnaði sem í því felist. Það er ekki bara að það hafi ekkert komið fram hér á þingi um að það eigi að selja þessa vél heldur hefur beinlínis verið sagt að það þurfti að treysta grundvöll rekstursins. Það að ráðherra ákveði þetta upp á sitt einsdæmi á sama tíma, og það er nú á tengdu rekstrarsviði, og það eru þrjú ár liðin síðan var ákveðið að fara í tilraunaverkefni með sjúkraþyrlur til að létta þeim rekstri af Landhelgisgæslunni, það stóra hagsmunamál fyrir íbúa dreifðari byggða landsins hefur setið á hakanum (Forseti hringir.) hjá ríkisstjórn Katrínar Jakobssdóttur og nú á að bíta höfuðið af skömminni og henda flugvélinni úr landi líka.

og komið niður á viðbúnaði vegna leitar og björgunar. Til að bæta úr stöðunni þyrfti vélin að sinna verkefnum hérlendis allt árið og áhöfnum hennar að fjölga úr tveimur í þrjár.“ Síðan er vitnað í mat Landhelgisgæslunnar sem er að það væri mikilvægast í því skyni að auka eftirlit TF-Sifjar með því að tryggja viðveru hennar hér á landi og mönnun allan sólarhringinn. Ríkisendurskoðun kemst að þeirri niðurstöðu að mikilvægt sé að viðvera TF-Sifjar hér á landi verði aukin svo stofnunin verði betur í stakk búin til að uppfylla meginhlutverk sitt sem er að sinna öryggisgæslu, björgun og löggæslu á hafinu umhverfis Ísland.

Þetta snýst um dagskrá þingsins, um dagskrá nefnda, um upplýsingar sem við fáum hingað til að geta átt

nefndi orðið söluheimild. Ég vænti þess að ráðherrar þurfi í raun og veru söluheimild til að fá að selja ríkiseignir. Það gerist ekki bara þegar þegar þeim dettur í hug og eftir því í hvaða skapi þeir eru. Þá spyr maður: Er ráðherra að fara út fyrir sitt valdsvið eða sínar heimildir þegar hann ákveður upp á sitt einsdæmi að einni af grunnstoðum Landhelgisgæslunnar

að þetta myndi leiða til hækkana sem síðan gerðist, hækkana á matvöru, hækkana á bensíni, áfengi, og þetta er allt saman í boði ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin gaf nefnilega merkið

Við vöruðum við ósjálfbærri útþenslu ríkisútgjalda og fjárlagahalla til a.m.k. 2027. Vandamálið er í fyrsta lagi ákvarðanir ríkisstjórnar um allar þessar hækkanir, þær leiða til verðbólgu og ef Seðlabankinn hækkar vexti sína, stýrivexti, í næstu viku er það m.a. annars í boði ríkisstjórnarinnar. En vandamálið er ekki bara þessar ákvarðanir, vandamálið er þensla, og ekki síst þensla ríkissjóðs. Þar liggur meginvandamálið. Ríkið er rekið með massífum halla og ballið var byrjað löngu fyrir Covid. Og núna sjáum við að slakinn í ríkisfjármálum er jafnvel meiri en fyrir Covid. Ríkisstjórnin þenur út ríkissjóð stefnulaust, eiginlega stjórnlaust eins og við heyrum, og lætur í raun Seðlabankann einan um það, og heimilin í landinu, að takast á við verðbólguna.

Hér er annars vegar sagt að það bara gangi ekki að ríkið láti gjaldskrárhækkanir fylgja verðlagi. Reyndar hækkuðu gjaldskrár ríkisins um 7% í því sem við sjáum núna að er 10% verðbólga. Gjaldskrárnar eru þess vegna að rýrna að verðgildi um þessar mundir. Og svo hins vegar er sagt: Hvað ætla menn að gera? Staðreynd málsins er sú að ef ríkið lætur t.d. gjaldskrá sína rýrna verulega að verðgildi í þessari verðbólgu þá er ríkisstjórnin ekki að hjálpa neitt til við verðbólguna. Áhrif gjaldskrárhækkana núna um áramótin voru fyrirséð. Þau eru mælanleg og lágu fyrir þinginu. Þau eru á bilinu 0,4–0,5% af þessari verðbólgu sem er upp á 9,9%. Það sem við vitum um stöðuna í dag er að skattar lækkuðu um 6 milljarða um áramótin vegna hækkunar á persónuafslætti og hækkunar á þrepamörkum í tekjuskatti. Því er spáð að hinn almenni vinnumaður muni hafa u.þ.b. 50.000 kr. meira á milli handanna á mánuði á þessu ári vegna launahækkana og skattalækkana um áramótin — 50.000 kr. meira á mánuði, að kaupmáttur haldi áfram að vaxa. En verðbólgan er áhyggjuefni og ég tek undir með hv. þingmanni um það. Það er hins vegar mikill misskilningur að meginsökudólgurinn í því efni sé ríkissjóður, mikill misskilningur. Ég ætla að nefna eina staðreynd. Laun hafa á síðustu 12 mánuðum hækkað um 12,4% á Íslandi. Það er launavísitalan desember 2021 til desember 2022. Það eru ósjálfbærar launahækkanir. Það er algerlega ljóst að m.a. ríkissjóður og sveitarfélögin sem þurfa að rísa undir slíkri launaþróun verða á útgjaldahlið sinni að hafa einhverjar forsendur á tekjuhliðinni. Það birtist m.a. í því að menn verða að hafa tekjur, til að mynda í gegnum gjöld. Það er algerlega fráleitt miðað við þann afkomubata sem hefur verið á ríkissjóði ár frá ári að við séum ekki að stíga í takt við Seðlabankann.

Hún er að vinna gegn verðbólgumarkmiðunum. Milton Friedman, sem ég hélt einmitt líka að Sjálfstæðisflokkurinn hafi einu sinni þekkt, sagði einmitt: Verðbólga er ekki vinnumarkaðnum að kenna. Verðbólga er ekki launþegahreyfingunni að kenna. Verðbólga er ekki almenningi að kenna. Hún er ríkisstjórninni að kenna sem hefur ekki hemil á ríkisútgjöldum. Hennar er ábyrgðin. Í guðanna bænum farið að horfast í augu við eigin ábyrgð á eigin gjörðum einhvern tímann. og bæta lífskjör þjóðarinnar. Það hefur gengið afskaplega vel, það hefur gengið betur heldur en annars staðar. Við sjáum það á öllum hagtölum að staða heimilanna er sterk. Eiginfjárstaða hefur batnað mikið. Kaupmáttur heldur áfram að vaxa, meira að segja í þessari verðbólgu. Ef Seðlabankinn hefur ekki áhyggjur af launahækkunum á Íslandi upp á 12,4% á síðasta ári þá er mér illa brugðið. Ef menn halda að 4% launahækkun í desembermánuði einum

Á móti því skipti engu máli þótt launin hækki og hækki í hverjum mánuði, það muni ekki enda í verðbólgu eins og hagfræðibækurnar sýna, reynsla okkar sýnir og annarra þjóða.

Virðulegur forseti. Í vikunni komu fram upplýsingar, raunar undir áramót en í vikunni spannst umræða um það að kostnaður við samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins væri að hækka mjög mikið frá upphaflegum áætlunum, 50 milljarðar raunar. En það er eitt tiltekið atriði þar sem sker sig sérstaklega úr sem er breyting á Sæbraut þar sem er horfið frá áætlunum um mislæg gatnamót og farið í stokkagerð sem hækkar kostnaðinn við Sæbrautarverkefnið um 650% eða 15 milljarða.

Innviðaráðherra upplýsti það hér í þinginu síðastliðinn þriðjudag að ekkert samtal hefði átt sér stað um hver njóti tekna af sölu lands sem verður til í tengslum við byggingu stokkanna.

á stokk eins og nú er verið að horfa til og það er alveg sjálfstæð ákvörðun að ákveða hvort slík framkvæmd á að fjármagnast inn í Betri samgöngum eða með öðrum hætti. Það er alveg augljóst að þó að menn uppfæri kostnaðaráætlanir þá verða engir nýir peningar til við það, þvert á móti verður brekkan brattari og verkefnið getur tekið lengri tíma. Reyndar er höfuðborgarsáttmálinn á eftir áætlun eins og sakir standa. Það hefur legið fyrir lengi að við eigum eftir að taka margar grundvallarákvarðanir. Þó hafa verið tekin ákveðin skref, eins og t.d. með framsali Keldnalandsins sem við höfum vonir til þess að geti orðið enn verðmeira en við lögðum upp með í upphafi. En við eigum eftir að taka mjög stórar ákvarðanir eins og þær ríkissjóður eigi að leggja félaginu beint til fjármagn eins og gert er ráð fyrir í höfuðborgarsáttmálanum að hægt sé að gera. Eða á eingöngu að treysta á gjaldtöku á höfuðborgarsvæðinu til að fjármagna þær framkvæmdir sem sáttmálinn geymir? Hvernig eigum við að fást við þessa tímalínu? Það verður ekki til neitt aukafjármagn, eins og ég sagði, við það að uppfæra kostnaðaráætlanir. Við þurfum að taka afstöðu til þess hvort tímalínuna þurfi að endurskilgreina. Þegar á heildina er litið tel ég einfaldlega orðið algerlega nauðsynlegt að uppfæra höfuðborgarsáttmálann sem við getum sagt að hafi farið úr gömlum 2019 krónum, í kringum 120 milljarða, og liggur núna á verðlagi ársins í ár, að teknu tilliti til hærri kostnaðar, í kringum 180 milljarða. Framlag sveitarfélaganna inn í þessa 180 milljarða er um 18 milljarðar. Restin eru fjármögnunarleiðir sem ríkið mun þurfa að sjá um. um. Þessi umræða öll tengist auðvitað líka endurskoðun á tekjustofnum ríkisins vegna eldsneytis og umferðar í landinu og við þurfum að tryggja að við komum út með sem einfaldast og skilvirkast kerfi.

Ég hef aftur á móti áhyggjur af því að það sé losarabragur á því hvernig þessar ákvarðanir verða á endanum teknar og hvernig þættir verði fjármagnaðir. En til að nýta ferðina þá langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra

þá geti bara verið ein skýrsla frá ríkisendurskoðanda. Sú skýrsla er komin út, hún var gefin út og það getur bara verið ein skýrsla í hverju máli. Það sem vísað er til er ekki endanleg skýrsla setts ríkisendurskoðanda heldur einhvers konar skjal, sem ég kann ekki nánari deili á og hef ekki séð, (Gripið fram í.) og getur ekki hafa verið endanleg niðurstaða í málinu. Fyrir Alþingi, sem hefur ríkisendurskoðanda sem sinn trúnaðarmann, hlýtur aðalatriðið að vera það að embættið hefur skilað skýrslu um málið til þingsins.

Hæstv. dómsmálaráðherra hefur nú tilkynnt um sölu á einu flugvél Landhelgisgæslunnar. Gæslan hefur rekið flugvél síðustu 70 ár en hefur ekki lengur efni á því að mati hæstv. ráðherra. Flugvélin hefur verið notuð til að hafa eftirlit með lögsögunni, við fiskveiðieftirlit, almannavarnir

ef marka má orð prófessors í jarðeðlisfræði, Magnúsar Tuma Guðmundssonar, eins og ef lögreglan myndi selja alla bílana sína og fara gangandi í útköll. Þetta er sambærilegt, herra forseti. Björgunarsvæðið í kringum Ísland sem Gæslunni ber að sinna er 1,9 milljón ferkílómetrar að stærð, það er jafn stórt og öll Sádi-Arabía eða allt Mexíkó. Væntanlega ætlast hæstv. ráðherra til þess að Landhelgisgæslan sinni öllu sínu nauðsynlega eftirliti á svæðinu með þyrlum sínum, sem er ómögulegt, eða með varðskipum sínum, sem er einnig ómögulegt. Við erum örþjóð en við verðum að tryggja nauðsynlegar varnir, ekki síst á tímum stríðs í Evrópu, en við verðum einnig að sinna eftirliti, eins og áður sagði, sem og að fylgjast með náttúruvá, hvort sem það er veður, skriðuföll, snjóflóð eða eldgos. Það er með öllu óboðlegt að ríkisfjármálastefna ríkisstjórnarinnar leiði til þess að Landhelgisgæslan eigi að selja einu flugvélina sem hún býr yfir til að minnka rekstrarkostnað en vélin var keypt eftir ítarlega fjögurra ára þarfagreiningu. Ríkisstjórnin ætlar sem sagt að selja grunninnviði sem fjárfest hefur verið í til að eiga fyrir rekstri. Hvað ætla þau að gera eftir þrjú, fjögur ár? Hvernig ætla þau að halda áfram? Við gátum haldið þessu svona í gegnum alls konar hremmingar en núna á bara að selja þetta allt saman.

Hér fara menn mikinn yfir því að Gæslunni hefur verið falið að undirbúa sölu á TF-SIF flugvélinni og söluheimild verður sótt til þingsins í framhaldi af því. Það lá fyrir í desember að rekstur Gæslunnar yrði erfiður og eftir ítrekaða fundi milli Landhelgisgæslunnar, yfirmanna þar, og dómsmálaráðuneytisins barst okkur bréf 18. desember frá Landhelgisgæslunni þar sem margar leiðir voru viðraðar sem við gætum brugðist við með í rekstri.

Þessi ákvörðun mun líka styðja við öflugan rekstur varðskipa og þyrlna þar sem við höfum styrkt mjög stöðu okkar á síðustu árum, m.a. með kaupum á nýju öflugu varðskipi, og mun tryggja rekstur þeirra enn betur en áður hefur verið.

Það hefur verið heimild til að kalla vélina úr þeim verkefnum til landsins ef um mjög alvarlega atburði er að ræða en það hefur aldrei verið gert, ekki svo að ég viti. Vélin er auk þess mjög dýr í rekstri og það liggja fyrir kostnaðarsamar uppfærslur á tækjabúnaði hennar sem nema sennilega einhverjum hundruðum milljóna. Það eru til aðrar hagkvæmari lausnir sem við erum að horfa til, einkum til eftirlits á ytri starfssvæðum utan drægni þyrlna og það verður að tryggja þá viðveru á ársgrundvelli.

Til að toppa stefnuleysið þá liggur ekki einu sinni fyrir hvað á að koma í staðinn. Hvað hefur breyst, hæstv. ráðherra, síðan að við ákváðum að fjárfesta í þessari vél eftir fjögurra ára þarfagreiningu? Af hverju er hún gagnslaus og þarflaus í dag? Er Isavia þess háttar opinbert hlutafélag að það liggi bara með flugvél á lausu þegar kallið kemur? Hvernig stendur á því að Isavia er rekið með þeim hætti að þar liggur fjárfesting af þessu tagi án þess að vera í notkun, sem hægt er að kalla til þegar þörf er á? Það er pólitísk ákvörðun ríkisstjórnarinnar að reka Landhelgisgæslu Íslands með þau fjölmörgu verkefni sem þar eru undir með þeim hætti að nauðsynlegt er fyrir Landhelgisgæsluna að leigja flugvélina út til flóttamannaflutninga og flóttamannaeftirlits hjá Frontex.

að þetta toppi eitthvert stefnuleysi og svo er talað um einhverja gagnslausa og þarflausa vél sem Isavia er með. Það liggur alveg fyrir í hvaða verkefnum hún er. Hún er í mjög nauðsynlegum verkefnum sem snúa að þeirra starfsemi, en notkun hennar er mjög lítil. Það hlýtur því að vera mjög hagkvæmt fyrir okkur að skoða það og í það erindi okkar eða samtal hefur verið tekið mjög vel á þeim bæ. Það er eitt af þeim atriðum sem við erum að skoða. Það vill nú svo til að það er nóg til af flugvélum í landinu.

Virðulegur forseti. Okkar fjölbreytta og vaxandi samfélag skortir starfskrafta og bregst við með stórfelldum innflutningi á starfskröftum frá fjölmörgum þjóðum. Á meðan því vindur fram skiptir það fólk hundruðum á ári hverju sem gert er að hætta störfum fyrir aldurs sakir þó að það sé fullhraust og hafi vilja til áframhaldandi starfa. Vinnan göfgar jú og viðheldur snerpu, gleði og árvekni. Hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra segir réttilega í nýlegum þætti Dagmála á sjónvarpsrás Morgunblaðsins, með leyfi forseta: „Hér þarf að ryðja úr vegi hindrunum til að auka hagvöxt og lífsgleði. Ég er á því að við þurfum líklega að hækka eftirlaunaaldurinn, hafa það valfrjálst þannig að við séum með fleiri störf og lengur.“ Ráðherrann vísaði til þess að aðrar þjóðir hafi hækkað eftirlaunaaldur og bendir réttilega á að Íslendingar hafi ánægju af því að vinna.

Flokkur fólksins hefur ítrekað lagt fram frumvarp um afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna en óumdeilt er að áframhaldandi vinna eftir að ellilífeyrisaldri er náð eykur möguleika aldraðra til að bæta kjör sín, einkum þeirra sem lægstar hafa tekjurnar. Fyrsta skrefið í rétta átt hefur verið stigið með tvöföldum frítekjumarksins. Næsta skref þarf að stíga til fulls. Á yfirstandandi þingi hafa Miðflokksmennirnir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bergþór Ólason lagt fram tillögu í sjötta sinn um breytingu á gildandi lögum sem felur í sér hækkandi starfslokaaldur ríkisstarfsmanna þar sem vísað er til þess m.a. hve mikill auður liggur í þekkingu og reynslu fólks sem til að mynda hefur unnið sem sérfræðingar eða embættismenn um langa hríð. Með vísan til þess sem hér hefur verið rakið, og þá ekki síst orða sjálfs hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra, vil ég því spyrja hvort hér gæti ekki óvenju mikils samhljóms þvert á ólíka flokka, bæði meiri og minni hluta.

mjög áhugaverða umræðu, eitthvað sem væri gott að fjalla betur um í þingsal Alþingis. Hann spyr hvort ekki sé samhljómur meðal okkar og þeirra flokka sem ræða um

Ég er hreinlega sammála hv. þingmanni um að það sé mjög mikilvægt að fara í aðgerðir á svokallaðri framboðshlið hagkerfisins sem lýtur að vinnumarkaðnum um það að einstaklingar hafi meira valfrelsi hvað það varðar að þau geti verið lengur á vinnumarkaðinum, kjósi þau að gera svo. Að sama skapi er mjög mikilvægt að þeir sem ekki hafa heilsu til þess geti hætt miðað við þá staðreynd. Það sem við sjáum og er mjög jákvætt er að lífaldur þjóða er að hækka verulega.

Sem betur fer er staðan ekki sú sama hér á Íslandi. Við sjáum þó hækkandi lífaldur en líka fólksfjölgun. Þannig að mörgu leyti er ágætisjafnvægi í þessu. En til að stuðla enn frekar að góðu jafnvægi og tryggja öflugan vinnumarkað þá er það mín skoðun, og ég er sammála hv. þingmanni,

Ég vil þakka hæstv. ráðherra skýr og jákvæð svör. Þetta mál er dæmi um það sem ég myndi gjarnan vilja sjá meira af í þinginu, að við getum lagst á árar hvert með öðru í því sem blasir við að þurfi að gera. Ég hef oft heyrt það sagt að þeir sem eru komnir á svokallaðan aldur og eru skyldaðir til að hætta að vinna — þá hefst hið raunverulega öldrunarferli með hraði. Mönnum hrakar við það eitt að vera ekki að fást við áhugaverð, krefjandi verkefni. Ég held að við sjáum það öll að sem betur fer er lífaldur hækkandi, heilbrigðisþjónustan hefur gert það að verkum að fólk deyr síður við við þennan aldur en áður var. Mættum við ekki bara líta á það sem sjálfsagðan hlut, í ljósi þessara góðu jákvæðu viðbragða, að við settum saman frumvarp sem allir gætu sammælst um

á hækkun lífaldurs þjóða, þetta er að gerast mjög víða um heim allan. Ég minntist á Japan en það er ekki bara Japan, það er Þýskaland og Ítalía. Ítalía er í mjög erfiðri stöðu, þar eru ríkisskuldir mjög háar, 140% af vergri landsframleiðslu meðan þær eru í kringum 30% hér á Íslandi og því er hreinlega haldið fram að hagkerfið þar sé ekki sjálfbært vegna þess að þeir fjölga sér ekki og það er ekki farið í kerfisbreytingar á vinnumarkaðinum sem felast í því að hækka hækka aldur þeirra sem stunda atvinnu. Ég tel að Ísland hafi hér verið mjög framarlega í flokki og oft verið á undan kúrfunni með margar kerfisbreytingar og þetta er klárlega kerfisbreyting sem við eigum að fara í og ég þakka hv. þingmanni fyrir að leggja þetta til.

Stjórnvöldum yrði kleift að vísa börnum úr landi, jafnvel eftir margra ára dvöl, jafnvel þótt þau hefðu fest hér rætur á meðan umsókn þeirra um vernd velktist um í kerfinu árum saman.

Í umsögn Barnaheilla segir að með öllu sé ótækt að búa svo um hnútana að tafir sem rekja megi til athafna annarra geti komið niður á því hvort umsókn barns hljóti efnislega meðferð hér á landi.

Þetta brýtur bókstaflega gegn réttindum barna. Samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem hefur verið fullgiltur og lögfestur á Íslandi, ber okkur að tryggja að það sem barni er fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang. Það gefur augaleið að hér er þessari skyldu ekki fylgt eftir. Ég vil því spyrja hæstv. mennta- og barnamálaráðherra hvernig hann getur með góðri samvisku stutt þetta lestarslys sem dómsmálaráðuneytið kallar frumvarp. Þarf ráðherrann ekki að standa vörð um réttindi barna á flótta og allra barna sem hingað koma?

þar sem hún spyr að því hvort sá sem hér stendur geti stutt frumvarp hæstv. dómsmálaráðherra Jóns Gunnarssonar. Fyrst ber að segja að það liggur auðvitað ljóst fyrir að frumvarp sem fer í gegnum ríkisstjórn, í gegnum þingflokka og er komið hér til umræðu á Alþingi nýtur stuðnings ríkisstjórnarinnar. Það er m.a. eitt ákvæði í þessu frumvarpi þar sem beinlínis er verið að leggja skyldur á herðar barnamálaráðuneytisins þegar kemur að sérstöku hagsmunamati og smíði sérstaks hagsmunamats, það er verið að setja inn nýja lagagrein

þá þarf að vinna ákveðið hagsmunamat og það þarf að skerpa á því hvernig það er unnið og það er leiðin til að meta í hverju sinni málefni barna. Þar þarf að tryggja að þegar við erum að vinna með stöðu þessara barna þá sé ekki verið að hugsa um fjölskylduna í heild, það sé ekki verið að hugsa um öll systkini saman heldur hvern og einn einstakling,

á umsagnir Barnaheilla og UNICEF, að frumvarpið komi ekki til með að brjóta á réttindum barna. Ég vænti þess að hæstv. ráðherra hafi lesið umsagnirnar sem um ræðir ítarlega, þetta er jú málefnasvið ráðuneytis mennta- og barnamála

Virðulegi forseti. Það liggur ljóst fyrir að það hafa allir aðilar í samfélaginu, og hagsmunasamtök barna hafa það líka, rétt til að veita umsagnir um mál og hafa skoðun á einstaka greinum.

Frú forseti. Hv. þm. Ásmundur Friðriksson stígur nú ekki oft upp í þessa pontu til að tjá sig. Ég ætla ekki að kvarta undan því, síður en svo, bara því minna sem hann stendur hér, því betra.

Einhvern tímann hefði ég nú haldið að forsetar myndu áminna þingmenn um að gæta orða sinna þó að svona orð féllu úti í sal. Það var ekki gert í þessu tilviki en ég vænti þess að forseti komi þeim boðum til þingflokksformanns Sjálfstæðisflokksins að Ásmundi Friðrikssyni verði gert ljóst að svona munnsöfnuður eigi ekki erindi í þingsal þó að hann sé að reyna að verja vin sinn, Jón Gunnarsson, í því að mylja undan viðbragðsgetu Gæslunnar.

Hann hefur skoðanir á sölu dómsmálaráðherra á flugvélinni en kýs að viðra þær ekki hér í pontu. Ég held að maður kalli eftir afstöðu hans,

En ég kalla líka eftir afstöðu formanns utanríkismálanefndar, hv. þm. Bjarna Jónssonar. Hvers vegna eru þessir fulltrúar stjórnarinnar ekki hér í pontu til að lýsa afstöðu sinni í þessu máli? Það er mér algerlega óskiljanlegt. Þau komu hér hvert á fætur öðru til að segja að þau hafi ekki haft hugmynd um

mikill plagsiður hjá stjórnarliðum að hafa ýmiss konar skoðanir sem þau tjá hér í dyragættum eða í fjölmiðlum en þau koma ekki hingað í pontu til að lýsa skoðunum sínum.

Á meðan svo virðist vera sem fjöldi stjórnarliða hafi komið af fjöllum þegar þetta var tilkynnt, og fjöldi þeirra segist vera ósáttur, þá birtist það ekki hér í sal, það birtist bara í Facebook-statusum og í einhverju nöldri hér úti í sal frekar en í pontu. Ég held, frú forseti, að það væri kannski réttast að

sagði að Píratar stjórnuðu ekki dagskránni hér á þingi. Það er alveg rétt, það er meiri hlutinn, það er forseti sem stýrir dagskránni og ákveður að setja þetta mál á dagskrá. Við erum að fjalla um hversu rosalega slæmt mál þetta er og í þeim tilgangi er ég að fara yfir umsagnir um málið til þess að fólk

efnislega málið, í hvaða stöðu það er, í hvaða stöðu meiri hlutinn skilaði því frá sér hingað inn í þingsal og setja það sem fyrsta mál á dagskrá, á undan öllum öðrum málum. Þetta er forgangsröðun sem er á ábyrgð ríkisstjórnarinnar, á ábyrgð forseta. Það er forseti sem stjórnar dagskránni og setur þetta mál númer eitt á dagskrá, mjög einfalt. Ég var búinn að fara aðeins yfir umsagnirnar

og þar eru ákveðin sjónarhorn sem þarf stundum að taka tillit til í víðara samhengi en þessar umsagnir eru frekar skýrar hvað það varðar. Í annarri umsögn frá Hafnarfjarðarbæ

máli. Í umsögn Hafnarfjarðarbæjar segir, með leyfi forseta: „Frestun réttaráhrifa hefur gert það að verkum að Útlendingastofnun getur ekki tekið til skoðunar að endurupptaka mál þó svo talsmenn og/eða við bendum á virkilega slæmar kringumstæður hjá fjölskyldum vegna barnaverndarmála eða annarra kringumstæðna. Þannig sjáum við mál festast í kerfinu og enginn sjáanlegur endir er á málsmeðferð. Teljum við því þurfa að skoða vel mál sem komin eru út fyrir málsmeðferð á stjórnsýslustigi enda getur ekki sú biðstaða sem fjölskyldur eru settar í, sér í lagi börn, staðist barnasáttmálann og önnur lög sem sett eru í þágu barna.“

Þetta er rosalega alvarleg staða því það er verið að setja skerðingu á þjónustu eftir 30 daga.

Frú forseti. Ég ætlaði í ræðu minni að klára yfirferð mína á mannréttindasáttmála Evrópu. En vegna tíðinda, og vegna þeirrar umræðu sem var hér fyrr í dag, um ákvörðun dómsmálaráðherra, Jóns Gunnarssonar, að selja

þá langar mig að ræða aðeins hvernig sú vél og rekstur hennar, og það sem hún hefur verið að gera, tengist því máli sem við erum að tala um núna og hvers konar tvískinnungur er hjá ráðherra í þessum málaflokki.

tæki og tól sem þarf til þess að geta fylgst með náttúruhamförum eins og eldgosum, þau tæki eru bara í TF-Sif. Það er eitt. Við getum líka rætt um þjóðaröryggishlutann, það að við erum ekki með flugvél sem getur fylgst með hafsvæðinu í kringum Ísland þar sem við vitum að rússneskir kafbátar eru að sigla. Við getum líka rætt um það að þetta er ein af eftirlitsflugvélum okkar sem er notuð til að vernda landhelgina okkar. En það er greinilegt að ráðherra er alveg sama þótt vinir hans í sjávarútveginum séu að brjóta eitthvað úti í hafi. Það er gott að vera þá ekki með eftirlitsvélar. Já, við getum rætt um allt þetta. En af því að við erum að ræða frumvarp um útlendinga þá er mikilvægt að átta sig á því hvaða hlutverki þessi flugvél hefur gegnt þegar kemur að

til þess að fylgjast með fólki á flótta sem oftast er að reyna að fara á ónýtum bátum yfir Miðjarðarhafið til þess að komast á komast á stað þar sem það getur sótt um hæli, t.d. til Ítalíu eða Grikklands. Ef það væri markmið

þá tilkynnir þessi vél björgunarskipum og strandgæslu Evrópuríkjanna hvar bátarnir eru. Þar með hefur þessi flugvél bjargað tugum ef ekki hundruðum mannslífa, jafnvel þúsundum mannslífa, við Miðjarðarhaf.

og aðstoðaði við að draga úr flóttamannastraumnum til Íslands. En nei, það vill ráðherra ekki gera heldur vill hann bara selja, selja, selja;

trú minni að þingmenn meiri hlutans hér, og jafnvel ráðherrar, sem eru líka þingmenn, viti ekki hvað þeir eru að samþykkja. Það er ekki af því að

en það styrkir mig í þeirri trú að það sé raunveruleg þörf á því að fara yfir þetta frumvarp lið fyrir lið á mannamáli, og einfaldlega útskýra það, þannig að ég mun halda því áfram.

lokasynjun á stjórnsýslustigi. Í umræðum um þetta er því haldið fram, og ekki bara í umræðum, í greinargerð með þessu ákvæði í frumvarpinu er því haldið fram að þetta sé til að samræma okkar verklag við það sem gengur og gerist á Norðurlöndunum. hins vegar vita að þetta væri ekki framkvæmdin eða löggjöfin á Norðurlöndum þannig að ég fór bara og kannaði það. Það sem ég var búin að fara yfir var staðan í Danmörku. Danmörk er almennt ekki þekkt fyrir að vera, hvað skal segja, opnasta Norðurlandaþjóðin þegar kemur að útlendingum og flóttafólki og þau hafa raunar verið gagnrýnd fyrir að vera nokkuð hörð og að fá hugmyndir sem fara svolítið yfir strikið. Upp hafa komið hugmyndir um að taka skartgripi og annað af flóttafólki til að fjármagna uppihald þeirra og annað þannig að það má ætla að sú framkvæmd og löggjöf sem er í Danmörku sé ein sú strangasta á Norðurlöndunum. Það ætti því kannski að koma einhverjum á óvart að í Danmörku missir fólk aldrei á neinum tímapunkti réttinn á því að hafa þak yfir höfuðið, að fá nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og nauðsynlegan mat í maga. Það sem verið er að leggja til með þessu frumvarpi hér gengur því lengra heldur en alla vega er í Danmörku.

Til samanburðar er gagnlegt að fara yfir það hvaða þjónusta það er sem við erum að tala um. Þjónustan sem við erum að tala um hérlendis er þak yfir höfuðið, sem getur falist í herbergi, með fleira fólki jafnvel,

Þannig er kerfið í Danmörku. Ég ætla að fara yfir það hvernig þetta er í sænskum lögum og sænskri framkvæmd. Byrjum á að fara yfir þá þjónustu sem umsækjendur um alþjóðlega vernd eiga í Svíþjóð.

svipað hér á landi þó að það sé kannski ekkert gríðarlega algengt að fólk eigi fjölskyldu hér fyrir, en þó. Séu umsækjendur ekki færir um að útvega sér sjálfir samastað er það gert af hálfu innflytjendastofnunar Svíþjóðar, Migrationsverket.

útlendingamála. Greinargerð vegna kæru þarf að berast kærunefnd útlendingamála innan 14 daga frá birtingu ákvörðunar. Þetta segir segir Íslandsdeild Amnesty International, með leyfi forseta: „Gagnaöflun vegna kæru er háð afhendingu gagna frá Útlendingastofnun sem gefur sér að lágmarki 10 virka daga til þess að afhenda skjöl.“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

Þetta býr til vandamál. Við erum að glíma við nákvæmlega sömu vandamál í málefnum fíkla. Það er þarna heimild fyrir lögregluna til að taka fólk sem er með neysluskammt.

menntamálanefndar. Það voru tvenn skilaboð frá henni í þessari frétt. Fyrri skilaboðin voru að Píratar stýri ekki þinginu vegna þess að Píratar séu ekki í meiri hluta.

sýndist mér líka. Það er rétt að Píratar stýra ekki dagskránni, henni var stýrt af forseta Alþingis í byrjun dags og svo undirstrikað með atkvæðum stjórnarliða.

Svo sagði hún, með leyfi forseta: „Hér er ekki verið að brjóta mannréttindi á fólki, hér er einfaldlega verið að auka skilvirkni.“ Þetta er mjög brött staðhæfing hjá hv. þingmanni í ljósi þess t.d. að Mannréttindastofnun Háskóla Íslands hefur bent á að það sé mjög óheppilegt að ekki hafi verið metið hvort ákvæði þessa frumvarps stæðust stjórnarskrá eða mannréttindasáttmála.

Hvaða mannréttindi er verið að brjóta? Það er eitthvað sem stjórnarliðar vita ágætlega. Það er t.d. bent á það í fjölda umsagna að það sé ótækt að tafir sem rekja megi til aðstandenda barns geti komið niður á rétti þess til efnismeðferðar. Það er bara grundvallaratriði í barnasáttmálanum að mál barns sé skoðað á einstaklingsgrundvelli. Það að gera börn einhvern veginn ábyrg fyrir aðgerðum eða aðgerðaleysi foreldra sinna með þessum hætti, eins og lagt er til í frumvarpinu,

Réttur til heilsu og mannsæmandi lífs eru grundvallarréttindi sem er ekki hægt að skerða bara si svona en það er verið að gera í þessu frumvarpi. Það var bent á það í umsögnum og það ákváðu stjórnarliðar, þar á meðal hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir, að væri bara allt í lagi.

Í Svíþjóð ber einstaklingum sem fá synjun við umsókn um alþjóðlega vernd að fara úr húsnæði því sem hælisleitendum er ætlað þegar niðurstaða er fengin. Fjölskyldufólki er ekki vísað á brott. Fullorðnum hælisleitendum í Svíþjóð býðst bráðaþjónusta við heilsufarsvanda sem þýðir að brugðist er við sjúkdómum og kvillum sem ekki geta beðið en börnum og ungmennum undir 18 ára aldri stendur til boða sama heilbrigðisþjónusta og sænskum jafnöldrum þeirra. Öllum hælisleitendum í Svíþjóð stendur endurgjaldslaus heilsufarsrannsókn til boða og ýmis ráðgjöf. Það eru ákveðin komugjöld, það er lágmarksgjald fyrir lyfseðilsskyld lyf. Verði útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu hærri en 400 sænskar krónur er unnt að sækja um endurgreiðslu frá innflytjendastofnuninni. Þannig er þetta.

mat og hreinlætisvörum og öllu. Þar sem ekki er svona matstofufyrirkomulag fá fullorðnir einstaklingar sem búa einir 71 sænska krónu á dag en fólk í sambúð 61

og eins ef fólk er ekki samvinnufúst um heimferð eftir að hafa fengið synjun um alþjóðlega vernd; þá lækka greiðslurnar, þær eru ekki felldar niður. Þegar synjað er um alþjóðlega vernd er jafnan tiltekinn sá frestur sem umsækjendum er veittur til að yfirgefa landið. Kærufrestur er þrjár vikur. Í Svíþjóð er synjunum á umsókn um alþjóðlega vernd vísað til dómstóls og að jafnaði er fólki heimil landvist í Svíþjóð þar til dómstóllinn hefur fellt úrskurð sinn. Fólki sem ekki hefur fengið alþjóðlega vernd í Svíþjóð býðst aðstoð við að snúa til fyrri heimkynna. Ef fullorðnir Ef fullorðnir einstaklingar sem ekki eru með börn á framfæri dvelja áfram í Svíþjóð eftir að þeim er orðið það óheimilt má fella niður greiðslur til þeirra og minnka fjárhagsstuðning við barnafjölskyldur. Reynist einstaklingur, sem hefur verið synjað um alþjóðlega vernd í Svíþjóð, ekki samstarfsfús um heimför getur svo farið að innflytjendastofnunin ákveði að innleiða tilkynningarskyldu en í henni felst að viðkomandi þarf reglulega að gera vart við sig hjá innflytjendastofnuninni eða lögreglu. Að jafnaði gildir ákvörðun um tilkynningarskyldu í sex mánuði en hana má framlengja. Innflytjendastofnunin, lögregla eða dómstóll getur fellt úrskurð þess efnis að hælisleitandi sem fengið hefur synjun um alþjóðlega vernd og ekki hefur farið frá Svíþjóð innan tilskilins frests skuli sæta varðhaldi. Í því felst að viðkomandi er settur í varðhald. Misjafnt er hversu lengi varðhaldsúrskurður gildir en heimilt er að framlengja hann í allt að 12 mánuði.

Ég er fallin á tíma eina ferðina enn, ég verð að fá að halda áfram í næstu ræðu. Ég óska eftir því að verða sett aftur á mælendaskrá.

Við sjáum á samskiptamiðlum að það er aðeins verið að fjalla um þetta mál. Fólk hefur bæði áhuga og áhyggjur af þessu, skiljanlega, því að þetta er mjög viðkvæmur málaflokkur.

Þær hafa ekki gert það, ég hef bent á það aftur og aftur. Ég benti á það á síðasta kjörtímabili að það væri í raun heilt ár af launahækkunum sem þiggjendur almannatrygginga hefðu misst af, og þetta er á tímabili lífskjarasamningsins. Ég held að þetta hafi haft mikil áhrif á það að ríkisstjórnin tók fyrir síðustu fjárlög ákvörðun um að hækka afturvirkt miðað við vanáætlaða verðbólgu.

það er galli í þeim sem hefur tekjur af fólki en enginn er til í að kvitta upp á það. Kærunefnd velferðarmála, Tryggingastofnun, ráðuneytið segir bara: Nei, nei, þetta er ekki galli.

Frumvarpið var samt keyrt í gegn þrátt fyrir mótmæli og þrátt fyrir viðvaranir um að verið væri að brjóta á rétti fólks. Það fór alla leið í gegnum dómskerfið og það var rétt hjá okkur enn og aftur.

Mér skilst að verið sé að fjalla um þetta frumvarp með einhverjum breytingum í fimmta skipti. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að um er að ræða mjög umdeilt mál; svo umdeilt að frumvarpið hefur ekki náð fram að ganga þrátt fyrir þessa endurteknu framlagningu. Mig langar kannski fyrst að fjalla um andrúmsloft sem er til staðar á Íslandi vegna þeirrar stöðu sem uppi er nú þegar stríð geisar í Úkraínu og milljónir íbúa hafa lagt á flótta frá landinu til bjargar sér og sínu fólki. Við Íslendingar gerðum eins og okkur ber að gera sem siðmenntuð þjóð, það er að bjóða fólk frá Úkraínu velkomið til landsins. Reikna má með að til Íslands hafi komið u.þ.b. 2.000 einstaklingar frá Úkraínu á síðasta ári og það er útlit fyrir að framhald verði á þessu hræðilega stríði sem Rússar bera svo sannarlega ábyrgð á. Það mun að sjálfsögðu leiða til þess að flóttamenn munu halda áfram að streyma frá Úkraínu en sá fjöldi sem leitar til Íslands er hins vegar aðeins brotabrot af þeim fjölda sem flýr landið; fólk leitar fyrst og fremst til landa sem liggja næst Úkraínu, svo sem eins og Póllands. Mér skilst að fjöldi úkraínskra flóttamanna sé nú kominn yfir átta milljónir og mun halda áfram að aukast. Það er hin skelfilega niðurstaða af þessu stríði sem nú ríkir. Kærunefnd útlendingamála tók þá ákvörðun að ekki væri réttlætanlegt að vísa flóttafólki frá Venesúela burt þar sem aðstæður í landinu væru hættulegar vegna ógnarstjórnar sem þar ríkir. Þar er fólk handtekið og tekið af lífi fyrir það eitt að vera annarrar skoðunar en ríkjandi stjórnvöld. Það hefur m.a. verið stofnuð sérstök deild innan lögreglunnar sem tekur að sér þessi sóðaverk ríkjandi stjórnvalda og hafa nú á þriðja tug þúsunda verið tekin af lífi á undanförnum árum eða allt frá því að sérsveit var stofnuð á árinu 2016.

Hins vegar hefur hópur fólks leitað til Evrópu eftir landvist og til Íslands komu u.þ.b. 1.000 einstaklingar á síðasta ári sem eiga rétt á að dvelja hér samkvæmt úrskurði kærunefndar útlendingamála. Því miður er það svo að þessi staða litar umræðuna þar sem það reynir á innviðina þegar svona stór hópur leitar eftir hjálp á sama tíma. Þessi staða er af mörgum nýtt til að halda því fram að hér sé allt að fara fjandans til, að við ráðum ekki við stöðuna og það sé allt of mikið álag á innviðina. Ef við drögum þessa hópa frá þá stendur eftir tiltölulega fámennur hópur sem við ættum í venjulegu árferði að geta sinnt af alúð og virðingu. Sú umræða sem við erum að upplifa hér í þinginu sýnir hins vegar að það er djúp gjá á milli þingmanna um ágæti þessa frumvarps og tilganginn með því. Í 2. lið greinargerðar með frumvarpinu um tilefni og nauðsyn lagasetningar segir, með leyfi forseta: „Mikilvægt er að þeir sem hingað leita eftir alþjóðlegri vernd fái réttláta og vandaða málsmeðferð. Fjölgun umsókna undanfarinn áratug sýnir hversu mikilvægt er að stjórnvöld geti brugðist við, eftir atvikum með laga- og reglugerðarbreytingum, og aðlagað verndarkerfið að þeirri þróun sem á sér stað á hverjum tíma.

Þegar stjórnsýslan hér á landi stendur frammi fyrir áskorunum sem leiðir af mikilli fjölgun umsókna um alþjóðlega vernd er brýnt að rýna í þróunina í því skyni að meta hvort sú þróun eigi sér eðlilegar skýringar eða hvort nauðsynlegt sé að breyta regluverki eða framkvæmd hér á landi til að bregðast við stöðunni. Við slíka athugun þarf að taka mið af regluverkinu og framkvæmd hér á landi, alþjóðlegum skuldbindingum á þessu sviði en jafnframt regluverki og reynslu nágrannaríkja eins og annarra Norðurlanda sem íslensk stjórnvöld bera sig gjarnan saman við.“ forseti. Þegar ég sá þetta orðalag, og ég feitletraði það í textanum mínum, hvort sú þróun eigi sér eðlilegar skýringar,

Ég fæ því miður ekki annað séð en að það sé verið að nýta sér þetta ástand, ástandið í Venesúela og stöðuna vegna stríðsins í Úkraínu til að herða þessa löggjöf sem til staðar er og var samin, að mér skilst, og lögfest í sátt og samlyndi margra þeirra sem um þennan málaflokk fjalla og hafa fjallað. Margir hafa lýst þeirri skoðun sinni að þetta frumvarp sé eingöngu til þess ætlað að koma fólki úr landi eins fljótt og hægt er. Það er sú skilvirkni sem frumvarpinu er ætlað að ná fram. Breytingarnar munu flestar leiða af sér lengri og erfiðari málsmeðferð og gera stöðu fólks verri og þyngri sem leiðir til aukins kostnaðar, bæði fyrir ríkissjóð og samfélagið allt. Raunverulegt markmið breytinganna sé að skapa fælingarmátt svo fólk hætti að leita til Íslands. Reynsla okkar hér á Íslandi og annarra ríkja hefur sýnt að þetta virkar ekki. Mig langar að leyfa mér að fjalla um eitthvað af þeim umsögnum sem sendar voru til Alþingis vegna þessa frumvarps, eða nefndarinnar sem um þetta fjallar. Flestar eiga það sammerkt að tala gegn frumvarpinu og ekki fæst séð að á þá gagnrýni hafi verið hlustað þegar þetta frumvarp var til umfjöllunar í nefndinni. Þá hef ég, sem ekki sit í þessari nefnd, fengið staðfestingu á því að nánast allir sem komu fyrir nefndina hafi talað mjög gegn þessu frumvarpi. Ég byrja á umsögn Barnaheilla, þar sem segir: „Samtökin fagna því að lagt er til í frumvarpinu að sett verði reglugerðarheimild um mat á hagsmunum barna að ætlunin sé að gert sé ráð fyrir að undirbúningur reglugerðar um barnvænt hagsmunamat á umsóknum um alþjóðlega vernd verði samstarfsverkefni dómsmálaráðuneytis og mennta- og barnamálaráðuneytis. Í fyrri umsögnum Barnaheilla hefur ákall eftir skýrari framkvæmd á mati á áhrifum ákvarðana útlendingayfirvalda á börn verið snar þáttur og því er ánægjulegt að sjá þá þróun sem hér má merkja. Barnaheill taka hins vegar undir umsagnir Mannréttindaskrifstofu Íslands og Rauða krossins og vilja nefna sérstaklega að kallað hefur verið ítrekað eftir samráði um breytingar á útlendingalögum en því kalli hefur ekki verið svarað og er það miður að mati samtakanna. Barnaheill leggja sem áður áherslu á mikilvægi þess að allar ráðstafanir eða ákvarðanir yfirvalda er varða börn séu byggðar á því sem börnum er fyrir bestu, sbr. 3. grein barnasáttmálans, sbr. lög nr. 19/2013. Af því leiðir að allar takmarkanir á réttindum barna sem festa á í lög þarf að rökstyðja og byggja á raunverulegu mati á áhrifum þeirra ákvarðana á líf barna sem hingað leita eftir alþjóðlegri vernd.“ Þá segir einnig í umsögn Barnaheilla: „Barnaheill hvetja íslensk stjórnvöld til að taka aukinn þátt í flóttamannavanda heimsins með því að rýmka frekar möguleika flóttafólks, sér í lagi barnafjölskyldna, til að öðlast hér alþjóðlega vernd og axla þannig ábyrgð sína á sameiginlegu verkefni alls heimsins, flóttamannavandanum, sem m.a. má rekja til loftslagsvandans sem vestræn ríki eiga stóran þátt í að hafa valdið. Til þess þarf að leggja fram aukið fjármagn og fjölga starfsfólki Útlendingastofnunar og gera betur fyrir hvern og einn einstakling í stað þess að draga úr einstaklingsréttindum flóttafólks. Barnaheill vinna að bættum mannréttindum barna og hafa barnasáttmálann að leiðarljósi í öllu sínu starfi. Samtökin leggja áherslu á bann við mismunun og að jafna tækifæri allra barna til að njóta bestu mögulegu lífsskilyrða.“

kannski mánuðum eða árum saman, að því sé vísað úr landi. Getur það verið barni fyrir bestu að því sé vísað til landa sem ekki eru örugg og það muni ekki njóta þess atlætis sem það gæti búið við hér á landi? Getur það verið barni fyrir bestu að barnið fái ekki notið fjölskyldusameiningar? Í 2. gr. barnasáttmálans segir að öll börn eigi að vera jöfn. Erum við að standast þetta ákvæði barnasáttmálans þegar börn sem hingað hafa leitað ein eða með fjölskyldu eru rifin úr skóla, sett upp í flugvél og send úr landi út í Kannski er verið að senda þau til lands sem hefur verið komið fyrir á lista yfir það sem Útlendingastofnun telur og hefur skilgreint sem öruggt land en er í raun í miklum erfiðleikum, lands sem hefur verið í miklum efnahagslegum erfiðleikum en einnig vegna mikils fjölda sem skolað hefur á land. Hvernig fær það staðist að við séum að tryggja börnum sem við sendum út í slíka óvissu jöfn tækifæri?

sé litið fram hjá varnarorðum fjölmargra umsagnaraðila, sem leiða má líkum að að skili sér í ómannúðlegra en í senn óskilvirkara kerfi þegar á botninn er hvolft.

Svo virðist, virðulegur forseti, að ekkert samráð hafi verið haft við fulltrúa Rauða krossins né heldur aðra umsagnaraðila eftir framlagningu frumvarpsins sem væntanlega hefur verið unnið á borði dómsmálaráðherra og eftir atvikum Útlendingastofnunar, sem er auðvitað dapurlegt, sérstaklega í ljósi þeirrar þekkingar sem þessir aðilar búa yfir.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

og það er kannski sú umsögn sem ég á auðveldast með að tengja við, kannski bara vegna þess að hún er skrifuð á mannamáli ekki tungutaki sem ég ég er enn þá að læra. Þar segir: „Ein af meginskyldum okkar sem prestar innflytjenda er að vera málsvari fyrir þann hóp sem til okkar leitar. Í þessari umsögn beinum við athyglinni að 6. gr. frumvarpsins.

muni hafa afar neikvæð áhrif á þá einstaklinga sem falla undir ákvæðið. Ef breytingin nær fram að ganga þá þýðir það að grundvallarþjónusta er varðar heilsu, öryggi og velferð verður tekin frá viðkomandi einstaklingum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 Þær manneskjur sem hingað koma í leit að alþjóðlegri vernd hafa yfirleitt lítið eða ekkert tengslanet hér á landi. Þau sem njóta ekki lengur stuðnings stjórnvalda, eru því líklegri til þess að finna sig í óæskilegum aðstæðum til þess eins að sjá fyrir sér.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 Við teljum afar mikilvægt að hlúa áfram að þessum hópi til þess að það hann komist ekki í slíkar örvæntingarfullar aðstæður að það skapi ný vandamál

Forseti. Ég þakka þingmanninum fyrir góða yfirferð á málinu

Við sjáum líka fram á aukningu, t.d. vegna loftslagsmála, og verkefnin í þessum málaflokki eru ærin og alþjóðleg. Maður veltir fyrir sér hvað Íslendingar eru að gera á alþjóðavísu til að reyna að hjálpa til.

að allar þessar lagagreinar eru gerðar til þess að koma til móts við einhverja neikvæða niðurstöðu sem Útlendingastofnun hefur fengið á undanförnum árum

Það getur vel verið að það sé hægt að túlka það á þann hátt að skilvirkni aukist en þá er það bara spurning: Skilvirkni fyrir hvern? Er það fyrir Útlendingastofnun eða er það fyrir viðkomandi aðila sem þurfa að sækja aðstoð? Ég er ekkert svo viss um að ég geti metið það þannig að

Við erum auðvitað núna að takast á við sérstakar aðstæður, ég tek bara undir það að þetta eru erfiðar aðstæður fyrir alla. Þetta eru sérstaklega erfiðar aðstæður

áhrifin á skilvirknina fyrir þá hópa sem eru að sækja um. Maður hefði ætlað, alla vega er það sagt í frumvarpinu, að allir vilji að þau sem eiga rétt á vernd fái skjóta lausn á sínum málum,

Þá lendum við í hættu á að segja nei við einhverja sem eiga í raun og veru rétt á alþjóðlegri vernd af því að við erum svo ofurupptekin við að segja: Þú komst með fölsk skilríki, þú ert úti.

það er bara í allt annarri stöðu. Það er kannski að flýja aðstæður sem við hér, í vernduðu umhverfi á Íslandi, getum ekki gert okkur í hugarlund.

Það vekur undrun að ekki hafi verið brugðist meira við þeim. Þingmaðurinn veltir því fyrir sér hvers konar samráð hefði verið viðhaft, hvort tilfinning hans væri rétt um að þetta væri nú eiginlega bara unnið á skrifborði í dómsmálaráðuneytinu án mikils samráðs við þessa sérfræðinga. Já og nei nefnilega, vegna þess að þessar athugasemdir hafa allar legið fyrir á fyrri stigum málsins, í skriflegum umsögnum sem hafa ýmist borist til þingsins eða í samráðsgáttina. Ráðuneytinu hefur alltaf verið í lófa lagið að vinna á jákvæðan hátt úr þessum umsögnum. Það hefur bara tekið einbeitta skýra afstöðu um að gera það ekki og það lýsir ákveðnu hugarfari í ráðuneytinu. Það sem truflar okkur kannski við þessa umræðu núna er að við erum í fyrsta sinn að sjá það sama gerast af

Nú er ég búinn að vera lengur hér inni en hv. þingmaður en ég er samt enn að venjast ýmsu. Ég á t.d. mjög erfitt með að venjast tómlætinu, sinnuleysinu, sem birtist í því að geta lesið í gegnum umsagnir sérfræðinga, sem eru vel rökum studdar, sem vísa í alþjóðlegar skuldbindingar á sviði mannréttinda, á sviði réttinda barnsins, réttinda fatlaðs fólks

ný. Megintilgangur okkar með lagasetningu hlýtur alltaf að vera að bæta eitthvað sem fyrir er. Það ætti að vera það sem við erum að gera hér á þingi. Þá veltir maður fyrir sér: Þegar við erum að setja lög ættu þau þá ekki að hljóma þannig að um þau ríki sátt að mestu leyti? Það er greinilegt að þessi lög, sem nú er verið að breyta, og þessi nýju lög sem verið er að setja

Það kviknaði líf þegar opið bréf birtist frá fólki í grasrót Vinstri grænna og þau kölluðu eftir að þingflokkurinn beitti sér á annan hátt í frumvarpinu en hann hefur gert til þessa. Það var haldinn félagsfundur á laugardaginn var

kallaði það reyndar Reykjanes en var víst að tala um Suðurnesin, sagði að þar væru 30% íbúa útlendingar og spurði hvort það væri raunveruleiki sem við vildum í öll sveitarfélög. langar að spyrja hv. þingmann: Er þetta ekki bara ágætur raunveruleiki? Það eru áskoranir sem felast í þessu en þarna er líka fólk sem glæðir samfélagið nýju lífi. Þarna eru vinnandi hendur, þarna eru nýjar hugmyndir. (Forseti hringir.)

þá er það bara þannig að samfélagið okkar væri ekki neitt nema vegna þeirra sem flust hafa til okkar. Við erum með stór og mikil fyrirtæki allt í kringum okkur: Isavia,

Þau gætu bara ekki rekið sig — ég veit að Icelandair fer til Póllands á hverju ári og sækir fólk til þess að koma og vinna á Íslandi. Þannig að staðan er sú að þessir meintu útlendingur

í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og þekkir mjög vel þennan málaflokk í Reykjanesbæ. Reykjanesbær var frumkvöðull í að taka á móti flóttamönnum og hefur staðið sig vel í því.

Í bókuninni segir einnig: „Það gefur augaleið að innviðir okkar munu til framtíðar ekki ráða lengur við þetta umfangsmikla verkefni, sér í lagi ef fjöldinn eykst meira í sveitarfélaginu á næstu misserum.“ Þeir vísa jafnframt til þess að starfsfólk Reykjanesbæjar hafi staðið sig mjög vel, einkum félagsþjónustan, en álagið hafi verið gríðarlegt á félagsþjónustu sveitarfélagsins. Þá vil ég spyrja hv. þingmann, sem sagði hér áðan að það væri úlfúð í samfélaginu yfir þessu frumvarpi: Telur hv. þingmaður að það sé úlfúð yfir þessu frumvarpi í Reykjanesbæ, að almennt sé fólk í Reykjanesbæ á móti þessu frumvarpi,

Bein leið á ekki fulltrúa í velferðarráði Reykjanesbæjar þessa dagana þannig að það framboð tók ekki þátt í þessari bókun. Ég get alveg sagt það hér að ég hefði ekki stutt slíka bókun, það liggur alveg skýrt fyrir. Margir af þeim sem tóku þátt í framboði Beinnar leiðar á sínum tíma eru mótfallnir þessari bókun. Vissulega reynir á innviði Reykjanesbæjar þegar staðan er sú að mörg sveitarfélög hafa ekki sýnt þá ábyrgð sem Reykjanesbær sýndi á sínum tíma. Það vantar fleiri sveitarfélög til að taka þátt í þessu sameiginlega verkefni sem við þurfum að takast á við.

í lamasessi. Við vitum að það er ekki verið að setja inn í grunnskólana þá fjármuni sem þarf til að sinna þessu fólki. Það er þannig ekki af því að sveitarfélagið geti ekki ráðið við þetta, það er af því að ríkið er ekki að standa við það sem því ber inn á þetta svæði. Það liggur fyrir skýrsla sem bæjarstjórn Reykjanesbæjar lét gera fyrir mörgum árum síðan, þegar sveitarfélagið var kannski blankasta sveitarfélagið á Íslandi, um stöðuna og hvernig ríkið er að sinna þessu svæði. Þeir tóku 15 milljarða út úr Ásbrú og skildu ekkert eftir.

Ég minni hv. þingmann á að hann hefur á sínum ferli sem bæjarfulltrúi gagnrýnt ríkisvaldið í þessum málaflokki og samstarfið við Reykjanesbæ um móttöku flóttamanna. Hv. þingmaður talar um að það þurfi af hálfu ríkisins að bæta innviðina, en nú er það einu sinni þannig í Reykjanesbæ að það er ekkert húsnæði lengur til staðar. Ef við ætlum að taka á móti þeim mikla fjölda sem streymir til landsins — í desember voru þetta rúmlega 500 manns, fyrir þremur dögum komu 50 manns

vandamál á tilteknu svæði í Reykjanesbæ sem heitir Ásbrú vegna þess að Útlendingastofnun tók þá afstöðu að hrúga fólki inn í tómar blokkir sem þar voru. Það eru þeir erfiðleikar sem við vorum að glíma við sem sveitarfélag og það er eitthvað sem þarf að bæta. Við lögum ástandið ef við tökum okkur til og berum sameiginlega ábyrgð á þessu sem samfélag, ekki bara að Reykjanesbær eigi að sjá um þetta.

Frú forseti. Ég vil ítreka beiðni sem kom fram hér í gær, og gott ef það var ekki í fyrradag líka, um að hæstv. mennta- og barnamálaráðherra verði við þessa umræðu til að eiga orðastað við þingmenn um atriði sem snúa að réttindum barna.

sem er ágætt skref en ekki það sem við höfum áhyggjur af. Það sem við höfum áhyggjur af er annað ákvæði sem snýst beinlínis um það að athafnir eða athafnaleysi forráðamanna geti haft neikvæð áhrif á afgreiðslu umsókna barna. Þar með er ekki verið að taka fyrir umsókn barns sem einstaklings, (Forseti hringir.) það er verið að gera barnið að hluta af hópi sem gengur þvert gegn barnasáttmálanum, eins og kom reyndar fram í máli ráðherrans hér áðan.

þrábeðið, ítrekað lagt til að umræðu sé frestað hér og nú og málinu vísað til nefndar þar sem hægt væri að skoða það betur. Eitt af því sem þarf að skoða er að fá ráðuneyti barnamála á fund nefndarinnar til að fara yfir þau álitaefni sem hér er um að ræða, til að fara yfir það hvort ásættanlegt sé með hliðsjón af barnasáttmálanum að skerða réttindi barna á flótta, sem er það sem er lagt til í þessu frumvarpi. En vegna þess að forseti hefur lagst gegn því, vegna þess að formaður allsherjar- og menntamálanefndar hefur lagst gegn því til þessa, þá eigum við engan kost annan en að biðja um ráðherra málaflokksins í þetta samtal hér í þingsal.

Forseti. Við höfum einmitt lagt fram tillögu um að færa málið aftur inn í nefnd til að hægt sé að ræða þau

koma þeir fram á opinberum vettvangi með yfirlýsingar um að þessu sé ætlað að bæta skilvirkni og bæta kerfið, straumlínulaga það og annað slíkt og að það sé ekkert verið að brjóta á mannréttindum þrátt fyrir að mannréttindastofnanir og -samtök hafi einmitt haldið hinu gagnstæða fram í sínum umsögnum. En á þær umsagnir er ekki hlustað af hálfu meiri hlutans. Ég ætla því að halda áfram að reyna að útskýra þetta á mannamáli, út frá minni reynslu af þessum málaflokki, þar sem ég tel mig geta séð í gegnum það sem kemur fram í greinargerð með frumvarpinu margt sem kannski blasir ekki við við lesturinn einan. Það er nefnilega svo að frumvarpið sprettur af þeim málum, einstökum málum einstaklinga, sem hafa komið upp þar sem Útlendingastofnun hefur tekið ákvarðanir sem úrskurðaðar eða dæmdar hafa verið ólögmætar. Það er ástæðan fyrir þessu frumvarpi, ekki nokkurs konar heildarhugsun eða stefnumótun eða annað, og þetta mun hvorki stemma stigu við komu flóttafólks hingað til lands né með öðrum hætti gera kerfið skilvirkara nema með því að brjóta verulega alvarlega gegn réttindum flóttafólks, t.d. til að leita réttar síns. Ég er hins vegar hérna í óða önn að fjalla um 6. gr. frumvarpsins sem er ákvæði sem er einna mest gagnrýnt varðandi sviptingu þjónustu að 30 dögum liðnum eftir lokaniðurstöðu á stjórnsýslustigi. Um þessa grein komu fjölmargar umsagnir og mannréttindasamtök og ýmsir aðilar, Samband íslenskra sveitarfélaga aðrir aðilar, hafa gríðarlegar áhyggjur af þessu ákvæði. Það virðist vera mjög óúthugsað, það er ekki búið að hugsa neitt til enda hvaða áhrif það hefur á samfélagið að fjölga heimilislausu fólki hérna. Einu svörin sem fást við því hvað á að gera ef fólk fer ekki að lokinni þjónustusviptingu er: Það á bara að fara.

þegar hann talar um að það sé tilgangur þessa ákvæðis, þessarar þjónustusviptingar, að fæla fólk frá því að koma hingað. Ég vil hvetja fólk sem heldur þetta í eina sekúndu til að lesa skýrslu Rauða krossins um aðstæður fólks sem er hérna utan kerfis eins og staðan er í dag með alla þá frábæru þjónustu sem það á rétt á samkvæmt lögum um útlendinga, eins og þau eru í dag. Þar sést glöggt að þetta fólk er í mikilli neyð. Það upplifir sig innilokað, upplifir sig einangrað, upplifir sig réttlaust, vonlaust og án framtíðar.

ég get alveg staðfest að það er ekkert slíkt í gangi og eins og ég hef nefnt þá er ýmislegt sem bendir til þess að ákveðnir hópar, alla vega, einstaklingar í ákveðnum aðstæðum, muni raunverulega fá betri þjónustu

dettur mönnum ekki einu sinni í hug að svipta fólk allri þjónustu, fæði, húsnæði og heilbrigðisþjónustu, vegna þess, eins og þingmenn danska þingsins orðuðu það í heimsókn okkar allsherjar- og menntamálanefndar þangað fyrir stuttu: Við viljum ekki hafa fólk búandi hérna undir brúm.

Reykjanesbær væri nú bara alveg að sligast undan því að þjónusta fólk með alþjóðlega vernd, eða flóttafólk almennt, sem held að sé ekki hægt að færa til sanns vegar. Vissulega eru áskoranir þegar sveitarfélög stækka ört eins og Reykjanesbær hefur gert á síðustu árum, bæði vegna aðflutnings fólks sem hefur fæðst á Íslandi en líka fólks sem hefur fæðst í öðrum löndum og á því hefur verið tekið. Það þarf að byggja upp ákveðna innviði. Það þarf að gera og græja ýmislegt en það er bara það sem sveitarfélög gera. Þau þroskast og stækka, þau vaxa þannig að þau passi utan um líkamann sem íbúarnir eru.

kerfið verði skilvirkara og við getum kontrólerað þá sem eru að koma til landsins“. Ég á dálítið erfitt með að ná alveg utan um þessa hugsun vegna þess að 6. gr. snýst um brottfall grundvallarþjónustu er varðar heilsu, öryggi og velferð. 6. gr. snýst um að taka þetta af fólki þannig að fólk þurfi að leita skjóls á götunni, hafi það ekki yfirgefið landið. Í þessari stöðu, þegar ríkið er algjörlega búið að snúa baki við fólki, þá getur það mögulega leitað til hjálparsamtaka eða það sem er líklegast, þá leitar það til sveitarfélaga sem eru

Þetta kalla stjórnarliðar mikilvæga grein til að sjá til þess að kerfið verði skilvirkara og við getum stýrt þessu fólki. Oft er talað um þessa innbyggðu togstreitu í útlendingalögunum á milli markmiða um mannúð og skilvirkni en ég held að sjaldan hafi sú togstreita birst jafn skýrt og í þessum andsvörum stjórnarþingmannsins Birgis Þórarinssonar, þar sem hann sýnir bara svart á hvítu; skilvirknin snýst um að pína fólk til hlýðni og þá má mannúð sín lítils.

Fólkið sem nýtur hennar getur varla lifað mannsæmandi lífi. Það fær örlitla vasapeninga. Það hefur ekki heimild til að sjá sér sjálft farborða þótt mörg vilji.

geta tekið eðlilegan þátt í eðlilegu samfélagi. Það er kannski að flýja stríðsátök sem hafa varað árum saman og varla að það þekki það að búa í venjulegu samfélagi. Það vill bara fara að vinna og senda krakkana sína í skóla og fara í útilegur um helgar þegar gott veður er á sumrin. Það vill bara fá að vera venjulegt fólk og til þess þarf það ekki neina þjónustu frá Útlendingastofnun sem andstæðingar flóttafólks tala gjarnan um að sé mikill baggi á ríkissjóði. Það þarf bara að hleypa því miklu hraðar og fyrr inn í landið sem eðlilegum þátttakendum í því eins og þeim þúsundum fólks sem flytja til landsins frá öðrum löndum af EES-svæðinu á hverju einasta ári.

forseti. Í nóvember síðastliðnum kom út ný skýrsla GREVIO-nefndarinnar svokölluðu sem hefur það hlutverk að meta árangur stjórnvalda í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi. Skýrslan er til komin vegna aðildar Íslands að Istanbúl-samningnum svokallaða um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á-gagnvart konum og heimilisofbeldi og fjallar um það hvernig Ísland uppfyllir skyldur sínar samkvæmt samningnum. Í stuttu máli er niðurstaðan nokkuð alvarleg fyrir Ísland þótt inn á milli séu ýmsir ljósir punktar. Kerfið hér á landi er m.a. ekki nægilega í stakk búið til að takast á við margþætta samfélagslega mismunun sem t.d. konur af erlendum uppruna, konur með fötlun eða konur með vímuefnavanda glíma við. Telur nefndin m.a. að íslenska ríkið gefi ekki nægan gaum að brotum á borð við umsáturseinelti, heiðursglæpi, þvingaðar ófrjósemisaðgerðir, þvinguð hjónabönd og kynfæralimlestingar, en það er ofbeldi sem líklegt er að konur af erlendum uppruna verði fyrir. Í skýrslunni kemur fram að miðað við þann fjölda tilkynninga sem berast árlega um heimilisofbeldi bendi önnur gögn til þess að úrræði til þess að fjarlæga geranda séu ekki nýtt nægjanlega, þ.e. lögregluúrræði sem geta gagnast bæði konum sem eru þolendur ofbeldis og börnum. Þar að auki nýti yfirvöld ekki nægilega oft úrræði á borð við nálgunarbann gegn gerendum ofbeldis til að tryggja öryggi þolenda. Í skýrslunni er sérstaklega vikið að forsjármálum þar sem heimilisofbeldi hefur komið við sögu. Leggur nefndin áherslu á það að verði barn vitni að ofbeldi sé það ofbeldi gegn barninu. Taldi nefndin jafnframt ótækt að foreldri sem er þolandi ofbeldis sé skyldugt til að leita sátta við gerandann undir rekstri mála er varðar forsjá. Áréttar nefndin að ofbeldi í nánu sambandi bendi til valdaójafnvægis og að kona sem er þolandi í slíku sambandi þurfi sérstakan stuðning í samningaviðræðum um forsjá og umgengni. Því er ótækt að þolendur séu jafnvel skyldaðir til að taka þátt í stjórnsýslulegu ferli um umsjá barna sinna með geranda sínum.

Þessi mál hafa vissulega verið í umræðunni en það liggur ljóst fyrir að brýn nauðsyn er á breytingum í framkvæmd forsjár- og umgengnismála þegar um ofbeldi í nánu sambandi er að ræða. 31. gr. Istanbúl-samningsins er skýr um það að heimilisofbeldi skuli tekið inn í myndina við töku ákvarðana í forsjár- og umgengnismálum. Nefndin fjallaði einnig um fjölda tilkynntra kynferðisbrota en fyrirliggjandi gögn benda til þess að rannsókn kynferðisbrota sé felld niður í of mörgum tilvikum. Það er umræða sem baráttufólk fyrir réttindum þolenda hefur haldið uppi undanfarið, en enn sem komið er hafa stjórnvöld litlum árangri náð í að fjölga brotum sem ná frá kæru yfir í ákæru og að endingu sakfellingu. Þá taldi nefndin brýna þörf á að koma á fót neyðarsíma skipaðan fagfólki sem konur geta hringt í allan sólarhringinn og að bæta þurfi verulega aðgengi að aðstoð fyrir þolendur á landsbyggðinni. mati nefndarinnar er fjármögnun frjálsra félagasamtaka sem veita ráðgjöf og sálfræðiaðstoð ekki nægilega tryggð til lengri tíma og úr því þurfi stjórnvöld að bæta. Nefndin taldi jafnframt skort á samræmdri gagnaöflun og samhæfingu þjónustuaðila, sér í lagi lögreglu, ákæruvalds, dómsvalds og heilbrigðisþjónustu, líkt og Istanbúl-samningurinn kveður á um. Er nauðsynlegt að komið verði á fót stofnun sem hefur yfirsýn yfir þennan málaflokk til að tryggja að Ísland uppfylli skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum. Í ljósi alls þessa eru þær spurningar sem ég legg fyrir hæstv. forsætisráðherra, sem er ráðherra jafnréttismála og mannréttindamála, eftirfarandi: Hvaða vinna er í gangi hjá ríkisstjórninni við að bæta úr þeim vanefndum Íslands á Istanbúl-samningnum sem fram koma í skýrslum GREVIO? Hefur ríkisstjórnin í hyggju að gera breytingar á framkvæmd, leggja til breytingar á lögum eða með öðrum hætti bregðast við þeirri gagnrýni sem fram kemur í skýrslunni á meðferð forsjár- og umgengnismála hér á landi og þá hvernig? Til hvaða aðgerða hefur ríkisstjórnin gripið eða hyggst grípa til að tryggja kerfisbundna, skyldubundna þjálfun í upphafi starfs fyrir allt fagfólk sem kemur að málum þolenda ofbeldis?

sem eiga rætur að rekja til vinnu sem ég setti af stað á fyrsta ári mínu í forsætisráðuneytinu um heildstæða endurskoðun á málaflokknum. Það er dómsmálaráðuneytið sem hefur haft með þessar lagabreytingar að gera. En síðan eru margar mikilvægar ábendingar í skýrslunni þar sem einmitt er líka verið að fara yfir eftirfylgni og hvað út af stendur. Ég vil fullvissa hv. þingmann um það að við tökum þær ábendingar alvarlega og munum halda áfram að grípa til ráðstafana sem miða að því að innleiða samninginn og vinna gegn kynbundnu ofbeldi og auka jafnrétti á Íslandi, enda er kynbundið ofbeldi ein mesta samfélagslega meinsemd sem við er að eiga. Ég vil byrja á að segja frá því að á grundvelli framkvæmdaáætlunar í jafnréttismálum hefur verið skipaður starfshópur þvert á ráðuneyti sem hefur það hlutverk að móta tímasetta landsáætlun um innleiðingu Istanbúl-samningsins og meta framfylgni ákvæða hans hér á landi. Sá hópur mun taka þessa skýrslu GREVIO til skoðunar. Síðan verða athugasemdir GREVIO-nefndarinnar hafðar til hliðsjónar við ýmsa vinnu sem nú þegar er í gangi innan ráðuneyta. Þar vil ég nefna sérstaklega starfshóp sem vinnur að nýrri aðgerðaáætlun um meðferð kynferðisbrota, sem hefur tekið mið af athugasemdum GREVIO í sínum störfum.

Það var ég sem mælti fyrir þeirri áætlun hér á þingi og hún var samþykkt í mjög góðri sátt. Við erum að vinna að innleiðingu þeirrar áætlunar og ég vil greina frá því hér að u.þ.b. 98% grunnskóla á Íslandi eru komnir með forvarnateymi í takti við þá aðgerðaáætlun og við hyggjumst birta mjög reglulega upplýsingar um það hvernig okkur miðar en líka að taka þessar athugasemdir inn. GREVIO-nefndin bendir á mikilvægi þess að tryggja fjármögnun félagasamtaka sem veita stuðning til þolenda ofbeldis. Ég vil nefna sérstaklega í því samhengi nýlegan samstarfssamning forsætisráðuneytisins við Stígamót

að það er mikilvægt að fjármögnun þessara samtaka og stofnana sé í föstum farvegi, bara eins og við höfum verið að vinna að með ýmsum frjálsum félagasamtökum, ég get nefnt Samtökin '78 sem dæmi, þannig að þessar fjárhæðir séu fyrirsjáanlegar fyrir þessi samtök og stofnanir.

Það er unnið að skýrslu innan dómsmálaráðuneytisins um áhrif heimilisofbeldis á umgengnismál á grundvelli skýrslubeiðni frá nokkrum þingmönnum hér á Alþingi sem á að skila bráðlega.

á árinu 2021 þannig að þar erum við líka að fara að sjá breytingar í rétta átt. Félags- og vinnumarkaðsráðherra skipaði starfshóp í nóvember sem á að taka til skoðunar hvernig megi tryggja þá þjónustu sem þar heyrir undir sem standa þarf bæði þolendum og gerendum ofbeldis til boða með tilliti til Istanbúl-samningsins.

og þessi skýrsla er mjög mikilvæg ábending og áminning fyrir okkur um hvað við megum gera betur. Ég held að við ættum kannski, bæði við hér í þingsal en ekki síst stjórnvöld, að reyna að beina sjónum okkar að þeim ábendingum sem þarna er þó að finna og hafa minni áhuga á því sem búið er að gera. Ég held að það væri gott fyrir okkur að reyna að horfa fram á veginn: Hvar getum við gert betur? Mig langar að nota minn stutta tíma hér til að tala um ákvarðanir í umgengnis- og forsjármálum. Bent er á það í skýrslunni að GREVIO-nefndinni þyki ekki nægjanlega horft til ofbeldis sem átt hefur sér stað gagnvart börnum eða sem börn hafa orðið vitni að, sem hefur þá beinst gegn foreldrum barnanna, þegar teknar eru ákvarðanir í umgengnis- og forsjármálum. Þetta get ég staðfest, hafandi verið lögmaður í þessum málaflokki, að er allt of lítið horft til, bæði af hálfu sýslumanna en líka af hálfu dómstóla, sérstaklega þegar um er að ræða börn sem hafa orðið vitni að ofbeldi gagnvart hinu foreldrinu. Það virðist vera sem að viðhorfið sé, já, af því að barnið sjálft varð ekki fyrir höggunum þá beri ekki að líta til þess. En rannsóknir sýna að ofbeldi sem beinist gegn nánum aðstandanda að barninu ásjáandi hefur jafnvel meiri áhrif og langvarandi á líðan og heilsu til frambúðar en höggin sem á barninu dynja. Við verðum að stuðla að því að þeir sem hafa með þessi mál að gera taki meira tillit til þessa. Ég vildi óska þess að við hefðum meiri tíma til að tala um þetta en ég vildi koma inn á þetta og hvetja stjórnvöld til þess að búa til regluverk sem tryggir það að börn sem verða vitni að ofbeldi í nánum samböndum inni á heimili fái einhvers staðar skjól.

Við í hv. allsherjar- og menntamálanefnd munum líka fjalla um þessa skýrslu í næstu viku og ég geri ráð fyrir því, og ég vona að það sé mikil samstaða um það hér á þingi, að við höldum áfram að tala um þessi mikilvægu mál. ég held samt sem áður að það sé líka ástæða til að horfa aðeins til fortíðar og horfa til þess sem gert hefur verið. Það er alveg ljóst að við höfum stigið mjög veigamikil og góð skref í þessum málaflokki og nægir að minna á Barnahús, Bjarmahlíð og Bjarkarhlíð og þann mikla áhuga sem erlendir aðilar hafa sýnt

Mér finnst ástæða til að minnast á öll þau frumvörp sem við höfum verið að afgreiða að undanförnu. Á síðasta þingi afgreiddum við frumvarp um stöðu brotaþola og refsiþyngingu vegna barnaníðs og kynþáttafordóma. Áður höfðum við fjallað um frumvarp um kynferðislega friðhelgi, frumvarp um umsáturseinelti og endurskoðun á mansalsákvæðum hegningarlaganna. En það er alveg ljóst að skilaboðin í þessari skýrslu og í annarri umræðu um þessi mál eru alveg skýr.

en augljóslega þurfum við að gera betur í ýmsum atriðum og ég hvet ráðherra málaflokksins til að hefja sem fyrst vinnu við úrbætur til samræmis við ábendingar skýrsluhöfunda.

Ég vona svo innilega að við getum öll sameinast um þetta því að þetta þarf að laga sem fyrst. Í skýrslunni er fjallað um ýmsa annmarka á íslenskri löggjöf sem þurfi að leiðrétta til samræmis við Istanbúl-samninginn. Er þar bent á að breyta þurfi ákvæðum laga sem fjalla um kynferðislega áreitni, andlegt ofbeldi í samböndum, limlestingu kynfæra kvenna og fleiri dæmi mætti nefna, t.d. limlestingu kynfæra drengja. Okkar löggjöf hefur tekið breytingum til hins betra á undanförnum árum en verkefnið er viðvarandi og okkur ber að líta til ábendinga sem þessara og gera breytingar í þágu mannréttinda hið fyrsta.

Virðulegur forseti. Ofbeldi sem skaðar andlega friðhelgi einstaklings getur haft alvarlegar og langvarandi afleiðingar á hann, líðan hans og sálarlíf. Slíkt ofbeldi er því miður veruleiki sem margar konur glíma við og getur reynst erfiðara fyrir stjórnvöld að taka á þó svo að stór skref hafi verið stigin í þeim efnum á síðustu árum. Umsáturseinelti, þar sem einstaklingur, svokallaður eltihrellir, situr um annan einstakling, hótar honum, eltir hann og fylgist með, getur haft alvarleg áhrif á fórnarlömb þess, flokkast sem alvarlegt andlegt ofbeldi sem engin kona á að þurfa að líða. Istanbúl-samningurinn fjallar m.a. um umsáturseinelti en meðlimir samningsins skuldbinda sig til að vernda konur gagnvart slíku ofbeldi og vinna að samhæfðri aðferð til að uppræta það. Í GREVIO-skýrslunni, sem við höfum hér til umfjöllunar, kemur fram að bæta þurfi öflun gagna um umsáturseinelti. Án gagna er ómögulegt að fá heildarmynd af vandanum hér á landi og með því að grípa inn í með viðeigandi aðgerðum. Í skýrslunni eru stjórnvöld hvött til að fylla í eyðurnar hvað þessi gögn varðar. Ljóst er að auka má umfjöllun og fræðslu um slíkt ofbeldi hér á landi með því að opna samtal og koma þessu ofbeldi upp á yfirborðið í íslensku samfélagi. Í kjölfarið er hægt að þjálfa viðeigandi aðila í hvernig taka skuli á slíku ofbeldi og koma í veg fyrir framtíðartilvik. Virðulegur forseti. Í okkar samfélagi eru of mörg tilvik um umsáturseinelti, líklega mun fleiri en við gerum okkur grein fyrir. Það er mín von að stjórnvöld fylgi ábendingum GREVIO-skýrslunnar, bæti gagnaöflun, auki fræðslu og þjálfun og vinni markvisst að því að uppræta umsáturseinelti hér á landi.

er. Það þarf fræðslu til þeirra sem starfa innan kerfisins og líka til almennings. Við höfum lagt fram tillögu um þessi mál sem ekki hefur hlotið brautargengi og það er mjög miður. Þess í stað hafa verið skipaðir hópar um ákveðin mál, m.a. um kynfræðslu. Þessir hópar hafa skilað góðri vinnu en sú vinna hefur verið í formi ábendinga sem því miður hafa dagað uppi í skúffu einstaka ráðherra.

því miður er mikill áfellisdómur um margt sem tengist ofbeldi gegn konum. Ég hafði vonast til þess að hæstv. forsætisráðherra myndi ekki bara tala um það sem hefur gerst heldur setti fókus á það sem þarf að gera, að við getum ekki endalaust skreytt okkur með skrautfjöðrum þess sem við höfum gert heldur verðum að horfa á það hvernig við ætlum að stöðva ofbeldi gegn konum. Í þessari skýrslu koma fram bæði, já, jákvæð atriði, en það er búið að telja þau svo oft upp hér að ég ætla ekki að endurtaka þau, en það eru líka atriði hér inni sem benda á hvað megi betur gera.

þurfi að treysta á góðvilja hæstv. ráðherra í lok árs heldur þarf, eins og bent er á í skýrslunni, að tryggja að fjármögnun þessara frábæru samtaka, sem vinna að þessum málum, sé tryggð reglulega.

komi með okkur í lið í því að berjast gegn því að þetta haldi áfram.

af fyrstu verkum ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur var að fullgilda Istanbúl-samninginn. Þar er kveðið á um réttindi brotaþola og skyldur opinberra aðila til að vernda og aðstoða konur sem verða fyrir ofbeldi, sinna forvörnum gegn ofbeldi sem og að bjóða ofbeldismönnum úrræði og meðferð. Strax í byrjun setu sinnar sem forsætisráðherra setti Katrín Jakobsdóttir á legg stýrihóp um heildstæðar úrbætur að því er varðar kynferðislegt ofbeldi og afrakstur þeirrar vinnu, eins og hér hefur verið farið yfir, var þingsályktunartillaga og aðgerðaáætlanir sem byggðu á niðurstöðum hópsins. Það eru gleðitíðindi að í skýrslunni er heildarniðurstaðan góð. Til að mynda er stjórnvöldum hrósað fyrir að vera með skýran vilja til að skuldbinda sig til að koma á kynjajafnrétti með sérstakri áherslu á baráttu gegn ofbeldi gagnvart konum og bæta stöðu þolenda í lagalegum skilningi.

að aðgerðir íslenskra stjórnvalda í Covid-19 faraldrinum, þar sem sérstaklega var staðið að úrræðum fyrir þennan viðkvæma hóp, hefðu tekist með miklum ágætum. En eins og svo oft áður má

og undirstrikar fyrst og fremst þann einhug sem hefur ríkt innan míns ráðuneytis, og reyndar allrar ríkisstjórnarinnar, um þann forgang sem þessi mál eiga að njóta.“

Þó er skylda okkar um það rík og margskráð og samþykkt í lögum og reglum. Ein af grundvallarreglum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er að það sem er barni fyrir bestu skuli hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir um málefni barna.

Það gera reyndar barnaverndarlög en framkvæmdinni er ábótavant. Í skýrslunni er bent á að í ákvörðunum í umgengnis- og forsjármálum barna sé ekki nægjanlega horft til ofbeldis sem átt hafi sér stað, hvort heldur sem er gagnvart barni eða öðru foreldri þess. Gerðar eru athugasemdir við fjölda niðurfellinga í kynferðisbrotamálum gegn konum, bent á skort á úrræðum fyrir konur af erlendum uppruna, fyrir konur sem búa utan þéttbýlis og fyrir konur með fötlun. Vegna skorts á skráningu er erfitt að fá heildarmynd af fjölda mála, ákæra og sakfellinga sem kemur í veg fyrir að hægt sé að gera viðeigandi rannsóknir og meta skilvirkni réttarkerfisins.

Virðulegi forseti. Aðgerðir og barátta gegn heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum er ærið verkefni. Það er því ánægjulegt að niðurstöður fyrstu eftirlitsskýrslu nefndar vegna Istanbúl-samningsins um Ísland séu jákvæðar. Þannig fagnar eftirlitsnefnd Evrópuráðsins víðtækum ráðstöfunum sem íslensk yfirvöld hafa gripið til til þess að standa vörð um réttindi kvenna og jafnrétti á Íslandi. Forgangsröðun hæstv. dómsmálaráðherra og ríkisstjórnarinnar í þessum málaflokki skilar augljóslega árangri. En þótt niðurstaðan sé heilt yfir jákvæð er þar sömuleiðis að finna ýmis tilmæli til Íslands um hvað megi betur fara. Í skýrslunni er m.a. bent á nauðsyn þess að skoða þætti sem hafa ekki verið í forgrunni hér, m.a. heiðursmorð og umskurð eða kynfæralimlestingar kvenna. Á Íslandi er staða mannréttinda góð í alþjóðlegum samanburði og það á við um flest ríki í hinum vestræna heimi þótt við höfum þurft að vera á varðbergi að undanförnu. Víða annars staðar er staðan allt önnur. Í fjölmörgum ríkjum er misskipting og fátækt útbreidd og ofbeldi og mismunun gegn konum viðgengst þar sem jafnrétti kynjanna er verulega ábótavant og skaðlegar menningarhefðir eru útbreiddar, hefðir eins og umskurður kvenna. Áætlað er að yfir 200 milljónir kvenna hafi sætt kynfæralimlestingum, þar með talið um 600.000 konur á EES-svæðinu. Við þekkjum jafnvel dæmi um slíkt hrottafengið ofbeldi á Norðurlöndunum, ofbeldi sem er iðulega kerfisbundið og með samþykki og fyrir tilstuðlan forráðamanna. Stúlkur sem verða fyrir kynfæralimlestingum eru beittar ólýsanlegu ofbeldi og bera ævilangt ör, bæði líkamlegt og sálrænt. Þótt við höfum þegar lögfest bannákvæði við þessu í almennum hegningarlögum, m.a. með vísan til reynslu Norðurlandanna, hljótum við að taka ábendingu eftirlitsnefndarinnar alvarlega. vil þakka málshefjanda fyrir frumkvæðið og öðrum hv. þingmönnum sem ég hef hlýtt á í þessari þörfu umræðu.

Það er ákveðin kaldhæðni fólgin í því að Tyrkland hafi sagt sig úr samningi sem kenndur er við Istanbúl. Tyrkland gerðist aðili að samningnum árið 2014 en sagði honum upp árið 2021. Það er viðvarandi barátta að tryggja mannréttindi og þótt árangurinn undanfarna áratugi sé góður þá getur komið bakslag sem þetta. Því miður er það staðreynd að í fjölda ríkja um allan heim eru mannréttindi kvenna, barna og minnihlutahópa þverbrotin á hverjum degi, og þegar ég segi minnihlutahópa þá á ég ekki síður við það fólk sem skilgreinir sig ekki sem karl eða konu. Þetta fólk verður fyrir miklu aðkasti og er mjög þýðingarmikið að tekið sé tillit til þeirra og þau fái þá vernd og þá hlýju og umönnun sem þarf því að það er mjög erfitt að bera þetta í brjósti sér, að upplifa sig hvorki sem karl eða konu, en við tökum tillit til þess. Við megum þakka fyrir þá mannréttindavernd sem íslensk löggjöf veitir okkur en við verðum jafnframt að vera meðvituð um að hvenær sem er getur komið bakslag, jafnvel á Íslandi.

að efna til þessarar umræðu og jafnframt hæstv. ráðherra og öðrum þingmönnum fyrir góða umræðu um þetta mikilvæga mál. Ég hvet ráðherra til dáða og vona að hann fylgi eftir þeim ábendingum sem fram komu í skýrslu GREVIO og segi eins og við gerum alltaf í Flokki fólksins: Áfram veginn.

Þessi lagabreyting kemur til áhrifa í júlí á þessu ári. Það var þannig að ef sótt var um skilnað og annar aðilinn neitaði þá stoppaði málið svo gott sem. Þó svo að næði hugrekki til að fara fram á skilnað við ofbeldismanninn þá gat hann haldið henni fastri í sambandinu. Jafnvel þó að eiginmaður sé með dóm fyrir ofbeldi gegn makanum voru lögin, og eru enn einfaldlega þannig, að ef hann neitaði var ekki hægt að veita konunni skilnað. Þetta er að taka breytingum sem betur fer og sýnir kannski hve góðum verkum við getum komið fram hér á þingi um ákveðin mál, þó svo að um stjórnarandstöðuflokk sé að ræða.

En það er mjög mikilvægt að sjá þetta tiltekið sem eitt af atriðunum hér inni. Eftirfylgni og aðstoð við fólk sem hefur orðið fyrir ofbeldi, á sama tíma og við ætlum að leita allra leiða til að stoppa það, er gríðarlega mikilvæg.

Frú forseti. Ég vil byrja á að þakka öllum hv. þingmönnum sem tóku þátt í þessari mikilvægu umræðu og þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir svörin sem mörg kveiktu von og voru gleðileg. Ég vil árétta það sem mér þykir mikilvægast í þessari skýrslu og það er árétting nefndarinnar á því að ofbeldi gegn verndara barns er ofbeldi gegn barninu. Það er áhugavert og mikið gleðiefni að nefndin skuli hafa komið auga á þetta og gert þessar athugasemdir þar sem við sem höfum reynslu af þessum málum, ýmist sem lögmenn eða persónulega, höfum bent á þetta um áraraðir en því miður talað fyrir daufum eyrum. Frekari beiting úrræða á borð við nálgunarbann og annað það sem unnt er að gera til að tryggja öryggi þolenda á heimili sínu svo þeir þurfi ekki að leita út fyrir það eftir öryggi gegn áframhaldandi ofbeldi, þykir mér einnig mjög mikilvægt.

En ég vil jafnvel ítreka það sem kemur fram í skýrslunni varðandi mikilvægi þess að tryggt sé að þolendur hafi aðgang að slíkri aðstoð hvar sem er á landinu. Ég tek einnig undir með hv. þm. Diljá Mist Einarsdóttur varðandi það ofbeldi og þá ógn sem skýrslan bendir á að geti farið undir radarinn hjá okkur vegna skorts á því að sjónum sé beint að þeim hópum sem sæta svokallaðri margþættri mismunun, svo sem konum af erlendum uppruna, fötluðum konum og konum sem glíma við vímuefnavanda. Konur í þessum hópum eru sérstaklega berskjaldaðar fyrir kynbundnu ofbeldi vegna jaðarsetningar sinnar.

þetta varðar öll ráðuneyti. Ég fór bara yfir nokkur verkefni sem eru að fara af stað hjá félagsmálaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti, mennta- og barnamálaráðuneyti en þetta varðar öll ráðuneyti og þess vegna settum við þennan hóp niður sem er að taka á tilmælunum þvert á ráðuneyti.

Þar var ég að fjalla um eða lesa upp það sem þeir nefndu, að það væri mikilvægt að hlúa að þessum hópi

Það er reynsla okkar í samskiptum við þann hóp fólks sem hingað er kominn í leit að alþjóðlegri vernd, að þetta fólk á sér þá ósk heitasta að fá tækifæri til að framfleyta sér og að verða virkir þegnar í samfélaginu.

sem dæmi eru einstaklingar sem hafa fengið alþjóðlega vernd á Grikklandi, Ítalíu og Ungverjalandi og er synjað um vernd hér á þeim forsendum, en telja sig ekki örugg í þeim ríkjum. Við viljum einnig ítreka afstöðu okkar sem fram kom í fyrri umsögn um þetta frumvarp að í þeim tilfellum þar sem fólk hefur fengið alþjóðlega vernd í ofangreindum löndum er um að ræða afar takmarkaða vernd.“ Frú forseti. Mér finnst þessi nálgun prestanna ramma svo vel inn þá umgjörð sem mér finnst að eigi að vera um þennan að við séum ekki að senda fólk út í óvissuna þar sem fyrirséð er að fólk lendi hreinlega á götunni sem getur í raun og veru haft ófyrirséðar afleiðingar í för með sér. Við þurfum alltaf að hafa í huga það sem börnum er fyrir bestu. Það er skylda okkar og er það sem barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á um að við skulum gera. Það er það sem við höfum undirgengist og verðum að fara eftir. Við skulum ekki gleyma því að útlendingar, þar með taldir flóttamenn, eru bara fólk af holdi og blóði, rétt eins og við hin, fólk sem oft og tíðum er að flýja hörmulegar aðstæður. Við erum að tala um börn sem hafa þurft að þola hörmungar stríðsátaka eða annarra þeirra aðstæðna sem við hér uppi á Íslandi skiljum ekki og getum alls ekki sett okkur í þeirra spor. Ef við værum í þeim sporum að þurfa að flýja land þá teldum við eðlilegt að við ættum möguleika á að fara þangað sem öryggi er að finna. Ákveðnir stjórnarliðar hafa hér í þingsal lýst því að þeir muni kalla frumvarpið til nefndar á milli 2. og 3. umr. og gefið í skyn að einhverjar breytingar kunni að verða á því án þess að tilgreina í hverju þær gætu falist.

Vonandi verða þessar breytingar til bóta og munu taka tillit til þeirra umsagna sem hafa verið lagðar fram um þetta mjög svo umdeilda frumvarp. Fólk á flótta á það skilið frá okkur að við sinnum þessum málaflokki af virðingu en ekki harðneskju.

Þeir höfðu áhyggjur af því að þetta frumvarp stæðist ekki stjórnarskrá og óskuðu eftir áliti þar að lútandi. byggðu þetta á umsögn frá Mannréttindastofnun Háskóla Íslands ef mig misminnir ekki. Þegar maður horfir á þessa umsögn þá verð ég bara að segja að

upp úr þessari umsögn þar sem þetta kemur fram. Í fyrsta lagi kemur fram í 4. kafla í almennum athugasemdum með frumvarpinu: „Frumvarpið gefur ekki tilefni til að skoða sérstaklega samræmi við stjórnarskrá.

að löggjafinn taki skýra afstöðu, að undangengnu efnislegu mati, til þess hvort skilyrðum stjórnarskrárákvæða sé fullnægt.“ Þegar ég les þetta, virðulegur forseti, þá nægir það mér í sjálfu sér, fyrir utan allt sem kemur fram í mörgum þeirra umsagna sem fyrir liggja, til að vilja og hvetja til þess að þetta mál verði skoðað frekar. Þegar Mannréttindastofnun Háskóla Íslands vekur athygli á hugsanlegum stjórnarskrárbrotum, stjórnarskrárvörðum réttindum sem verið er að taka af fólki, þá finnst mér bara eðlilegt og sanngjarnt og réttlátt að við hlustum.

tala gegn þessu frumvarpi. Ég vil bara hvetja til þess að á það sé hlustað. Ég sé ekki að það eigi neitt að stöðva þessa umræðu og taka þetta aftur inn í nefnd í 2. umr. Vonandi munu þeir stjórnarliðar sem hafa talað um að breytinga sé að vænta á þessu frumvarpi standa við þau orð.

Hv. þingmaður las upp umsögn þar sem var talað um að svipta umsækjendur

umsögn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands þar sem það er talið að ákvæði þessa frumvarps samræmist mögulega ekki stjórnarskrá og mögulega ekki mannréttindasáttmála Evrópu sem er fullgiltur hér á landi,

Ég held að við ættum líka að huga að því: Viljum við setja fólk undir brúna? Viljum við setja fólk á götuna sem á hvergi heima? Við erum með fólk í þeirri aðstöðu þrátt fyrir að Útlendingastofnun telji Grikkland öruggt land eða Spán og Ítalíu. hópur er bara í þeirri stöðu að geta enga björg sér veitt í þessum löndum, þekkir engan og talar ekki málið.

Ég er ekki löglærður maður, og verð það væntanlega ekki úr þessu, en ég tel að lög séu umgjörð utan um eitthvað sem við viljum.

og skemmtilega sýn á lögin. Þetta er rosalega mannleg sýn og nákvæmlega það sem við eigum að sýna hér á Alþingi sem löggjafi, að setja mannúð í þessi lög, inn í þennan ramma sem við erum að skikka aðra til að starfa eftir.

hjá Reykjanesbæ að hafa gert það í gegnum árin og takast líka á við þann sívaxandi hóp sem því miður kom vegna Úkraínu og svo vegna Venesúela á síðasta ári. En mig langar að ræða aðeins meira við hv. þingmann um þetta, að vísa fólki á götuna. Mig langar að spyrja hv. þingmann, hafandi komið úr því að stjórna í sveitarfélögum: Hvernig munu sveitarfélögin taka því þegar fólki er vísað út á götuna, fólki sem hefur enga möguleika til að komast til síns upprunalands, og það er allt í einu komið á götuna í sveitarfélaginu, undir brýrnar eins og Danir orða það? Lendir það þá ekki bara algerlega á sveitarfélögunum að taka á móti því fólki? Mun það ekki virkilega valda erfiðleikum fyrir sveitarfélög sem þegar eiga í fjárhagserfiðleikum við að sinna þeim íbúum sem eru þar nú þegar?

Við vorum sveitarfélaga fyrst til að gera þessa svokölluðu þjónustusamninga sem hafa virkað vel, mjög vel.

Við töldum að við gætum ráðið við tiltekinn fjölda en við fengum á okkur stærri hópa sem erfitt var að þjónusta. Útlendingastofnun er ekki staðsett í Reykjanesbæ og hún sinnti þessu illa. Þetta er kannski það sem við þurfum að horfa til, að búa til einhverja umgjörð utan um þennan stóra hóp sem er að koma til landsins. Það er bara nauðsynlegt og það er nauðsynlegt að við öll sem samfélag tökum þátt í þessu. Eftir Eftir að ég lagði fram ákveðna hugmynd á kjörtímabilinu 2014–2018 var til okkar ráðinn verkefnastjóri fjölmenningar til þess að við færum í þessa aðlögun, ekki bara þeirra heldur okkar líka, að við myndum læra. Það voru t.d. haldnir pólskir dagar. Við bjuggum til verkefni þar sem við tengdum útlendingana við okkur og ég veit um ungt fólk sem

aðlagaðist fljótt og vel af því að þannig vill fólk gera þetta. En að við séum að setja fólk út í kuldann, á götuna eins og er talað um, í íslensku veðurfari? Nei, það vil ég ekki.

svarið. Ég gæti ekki verið meira sammála og sérstaklega um þetta, að þegar við hjálpum fólkinu að aðlagast samfélaginu, hversu mikill auður það er fyrir okkur.

við höfum séð að á undanförnum vikum hefur hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra verið að gera samninga við önnur sveitarfélög, en það eru stór sveitarfélög, sérstaklega hér á suðvesturhorninu, nær öll undir stjórn Sjálfstæðisflokksins, því miður, Kópavogur, Seltjarnarnes, Garðabær, sem ekki eru að gera slíka samninga.

forseti. Hvað getum við gert til að fleiri sveitarfélög taki þátt í þessu stóra samfélagsverkefni sem okkur ber skylda til að takast á við? Hér nefndi hv. þingmaður sveitarfélög í kringum Reykjavík. Reykjavík er að bjóða upp á bestu félagslegu þjónustuna. Mörg þessara sveitarfélaga eru að bjóða upp á litla sem enga félagsþjónustu. Reykjanesbær hefur þurft að bjóða upp á verulega mikla félagslega þjónustu vegna þess að það má kannski segja að það sé sveitarfélagið í miðjunni á Suðurnesjum eins og Reykjavík er í miðjunni hér á Reykjavíkursvæðinu. Það er auðvitað umhugsunarefni hvers vegna þessi sterku sveitarfélög í kringum Reykjavík taka ekki frekari þátt í þessu. Af hverju er það þannig í Danmörku að sveitarfélög þar telja þetta bara vera skyldu sína?

vandamálin sem skapast af því að við erum með fólk hérna í tómarúmi, sem er ekki bara vandamál fólksins heldur vandamál okkar allra. Mig langaði að nefna eitt í þessu samhengi, að mér hefur orðið tíðrætt um að þetta frumvarp sé ekki byggt á einhverju mati á því hvað þarf að gera, því er ekki ætlað að straumlínulaga eitt eða neitt eða leysa nein kerfisbundin vandamál heldur er það byggt á

að vísa umsókninni frá og í rauninni bara þangað sem Útlendingastofnun finnst sanngjarnt og eðlilegt að það dveljist. Þessu er beint gegn fólki sem er að koma frá Venesúela sem á maka eða fjölskyldu eða þekkir einhvern í nágrannaríkjunum í Mið- og Suður-Ameríku

Ég sé enga fyrirstöðu, þrátt fyrir einhverja tímabundna erfiðleika, við að aðlaga fólk að umhverfinu okkar. Við þurfum bara að bæta okkur í því.

Frú forseti. Ég þakka áréttinguna. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég held nefnilega að það sé verið að skapa fleiri vandamál en verið er að leysa með þessu frumvarpi. Og þar er ég ekki að reyna að fella neinar pólitískar keilur, ég er einfaldlega að tala hreint út.

hv. þingmaður hefur verið óþreytandi við að benda á í umræðunni úti í samfélaginu, þegar talað er um hvað við getum tekið á móti mörgum. Forsendan fyrir því að við getum ekki tekið á móti nema X mörgum er sú að fólk sé einhvers konar byrði á samfélaginu, að samfélögin séu ekki bara byggð upp af fólki. upp af fólki. Til að geta notið þeirrar samfélagslegu þjónustu sem hér er í boði þarf X marga einstaklinga í kringum sig til að greiða skatta og annað til þess að halda kerfinu uppi. Það er fólkið sem heldur kerfunum uppi. Það er ekki bara að nota kerfin.

Frú forseti. Ég held áfram ræðu minni. Það er eitt ákvæði sem hefur verið einna mest gagnrýnt í þessu frumvarpi. Það Það tekur tíma að fara yfir það þó að það séu önnur ákvæði sem ég tel að þarfnist meiri útskýringar þannig að ég ætla að reyna að halda þessu í

„Ólíkt löggjöfinni hér á landi er það almennt innbyggt í regluverk og verndarkerfi annars staðar á Norðurlöndum að þjónustustig minnkar, oft í þrepum, og fellur jafnvel alveg niður þegar útlendingur fær synjun á umsókn um alþjóðlega vernd og fresturinn til sjálfviljugrar heimfarar er liðinn. Skiptir þar einna helst máli hversu samvinnufúsir einstaklingarnir eru við undirbúning og framkvæmd flutnings. Geta þannig einstaklingar sem sýna ekki samstarfsvilja við framkvæmd ákvörðunarinnar í vissum tilvikum átt hættu á að missa rétt til þjónustu fram að brottför, svo sem búsetu, heilbrigðisþjónustu og fjárhagsaðstoð.“ Ég ætla að láta staðar numið þarna. Þarna eru einfaldlega rangfærslur. Hvergi, ekki í Danmörku, ekki í Noregi og ekki í Svíþjóð, fellur þjónusta, búseta, heilbrigðisþjónusta og fjárhagsaðstoð með öllu niður á neinum tímapunkti.

Þau fá alltaf frá upphafi — líkt og er í þeirri svakalegu þjónustu sem umsækjendur um alþjóðlega vernd fá hér á landi, í raun bara neyðarþjónustu, það er frá fyrsta degi umsóknarferlisins. Það er ekki þannig að fólk sem er í umsóknarferli fái fulla þjónustu þangað til það er komið með lokaniðurstöðu í máli sínu. Nei, það er ekki þannig, ekki hér á landi og ekki annars staðar. Þar þarf engu að breyta. Heilbrigðisþjónusta er aldrei felld niður. Það er hins vegar það sem stendur til með þessu frumvarpi sem við erum að reyna að samþykkja hér.

vera virkt. Það eru virkniúrræði sem fólki bjóðast og jafnvel námskeið um menninguna sem geta hækkað vasapeninga fólks. Það er svo sem ekki hátt tímakaup sem fólk fær fyrir að taka þátt í svona verkefnum í þessum búðum sem það býr í en engu að síður einhvers konar hvati. Þar er hvati til góðra verka sem ég held að við séum öll sammála um að sé bara mjög góður hlutur; læra tungumál, læra að vera virk og annað, í stað þess að hafa fólk lokað inni á einhverjum herbergjum og láta það bíða í áraraðir, eins og við gerum, án þess að hafa nokkuð fyrir stafni.

við heimför getur verið það að ríkið greiði flugmiða fólks heim. Það er aldeilis aðstoð, sannarlega aðstoð ef fólk á í vandræðum með að kaupa flugmiða en sjaldnast er það ástæðan fyrir því að fólk fer ekki sjálft. Það sem ég er að reyna að skýra hérna er að það er alveg ljóst að markmiðið með þessu ákvæði frumvarpsins er ekki að samræma löggjöf okkar og framkvæmd við Norðurlöndin. Þessu ákvæði er, eins og ég hef nefnt hér áður, beint gegn ákveðnum hópi fólks sem hefur verið hér um lengri tíma. Því er ætlað að knýja það til að fara. Við vitum að sérstaklega með þann hóp er ekkert sem bendir til þess að þau muni fara. Þeim líður mjög illa hérna því að það er mjög illa farið með þau. Það er ekkert sem bendir til að þau muni fara. Það sem mun gerast er að þau verða í mun verri stöðu, líkamlega, andlega, félagslega, að öllu leyti. Það er ekki bara vandamál fyrir fólkið sjálft, það er líka vandamál fyrir okkar samfélag. (Forseti hringir.) Við viljum ekki hafa fólk í örvæntingu

Ég ætla að taka upp þráðinn þar sem ég stoppaði í nótt. Fyrir ykkur sem ekki voruð með okkur í gærkvöldi var ég að fjalla um þau ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu sem hafa áhrif og í sumum tilfellum stangast á við það frumvarp sem hér er til umræðu. Mannréttindasáttmáli Evrópu var gerður árið 1950 af þeim ríkjum sem eru hluti af Evrópuráðinu. Ísland er einmitt aðili að Evrópuráðinu og þann 30. maí árið 1994 var mannréttindasáttmálinn löggiltur inn í íslensk lög ásamt fjölda samningsviðauka. Ég var búinn að lesa hluti úr samningnum sjálfum og samningsviðaukanum en

Rétt eins og samningurinn sjálfur hefur hann lagagildi hér á landi. Þessi samningsviðauki fjallar eins og aðrir um verndun mannréttinda og mannfrelsis, en 1. gr. þessa samningsviðauka fjallar einmitt um réttarfarsreglur um brottvísun útlendinga. Þar stendur, með leyfi forseta, í 1. gr.: „Útlendingi, sem löglega er búsettur á landsvæði ríkis, skal ekki vísað þaðan nema eftir ákvörðun sem tekin hefur verið í samræmi við lög, og skal honum heimilt: að bera fram ástæður gegn brottvísun sinni, b. að fá mál sitt tekið upp að nýju, og c. að fá erindi sitt flutt í þessu skyni fyrir réttu stjórnvaldi eða manni eða mönnum sem það stjórnvald tilnefnir.“

Með öðrum orðum hafa útlendingar rétt til þess að bera fram ástæður gegn brottvísuninni, að málið sé tekið upp að nýju og að fá að flytja þetta erindi sitt fyrir réttu stjórnvaldi

og sit ég reyndar í utanríkismálanefnd þar sem þjóðaröryggismál falla undir. Þetta hefur heldur ekki verið nefnt þar sem þjóðaröryggismál, þvert á móti erum við t.d. stolt af því að vera að taka á móti hælisleitendum frá Úkraínu. Ég fæ ekki séð annað, þegar þessi grein er skoðuð,

getur auðvitað gerst þegar kemur að því að stjórnvald taki stjórnvaldsákvarðanir. Það frumvarp sem við erum að ræða hér í dag, útlendingafrumvarpið, tel ég að opni mjög margar leiðir fyrir misbeitingu valds þegar kemur að því að úrskurða um úrlausn máls umsækjanda um vernd. Þessi meginregla leiðir af þeirri reglu að það sé óheimilt að byggja ákvörðun um málsmeðferð á tilteknum sjónarmiðum, en það getur aftur haft áhrif á það hvert efni ákvörðunar í málinu verður. Þarna má segja að regla eins og réttmætisreglan fáist við ómálefnaleg sjónarmið. Það eru fjölmörg ákvæði sem ég er búin að fara yfir hér í síðustu ræðum mínum þar sem er opnað fyrir svo matskenndar ákvarðanir þó að endanleg ákvörðun í niðurstöðu máls sé bara

í stað þess að fara eftir þeirri meginreglu sem er nú þegar til staðar í almennum stjórnsýslulögum sem hefur verið notuð og virkar vel í framkvæmd. En það sjónarmið að ákveða niðurstöðu máls með það að markmiði að komast hjá því að fara með mál í gegnum

Hafi efni ákvörðunar verið ákveðið á grundvelli slíks sjónarmiðs þá hefur stjórnvaldið misbeitt valdi sínu við val á leiðum til úrlausnar máls. Það er bara nákvæmlega það sem ég er að tala um. Það eru fjölmörg ákvæði þar sem það er eiginlega bara verið að opna fyrir það að stjórnvald hafi að einhverju leyti lagalega heimild til þess að fara gegn þessum almennu reglum í stjórnsýslulögum.

til að taka þetta til skoðunar og bara í alvöru talað hlusta á það sem við í Pírötum erum að segja hér í dag af því að það eru góðir punktar.

Í umræðum um þetta mál hefur því oft verið fleygt fram að við getum ekki hjálpað öllum og því verðum við að forgangsraða í þágu þeirra sem raunverulega eru í neyð og sem raunverulega eiga rétt á aðstoð stjórnvalda. Ég hef aðeins verið að fara yfir umsögn Rauða krossins á Íslandi sem fer mjög ítarlega yfir hvernig kerfið, eins og það er núna, vinnur í raun gegn því að þeir sem eru í raunverulegri neyð og þeir sem þurfa raunverulega á hjálp að halda fái þá hjálp sem þeir eiga skilið lögum samkvæmt. Hvers vegna segi ég þetta?

Það er mjög áhugaverður kafli um akkúrat þetta og hvaða áhrif það hefur á málsmeðferð umsækjenda um alþjóðlega vernd að Útlendingastofnun sinni ekki þessari lagaskyldu sinni, þessari frumkvæðisskyldu sinni samkvæmt lögum um útlendinga. Í Í stuttu máli má orða það þannig að Útlendingastofnun neitar að afla gagna sem geta gagnast máli viðkomandi til þess að hann fái efnismeðferð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

Það eru 8.000 kr. á viku til að kaupa sér mat og aðrar nauðsynjar og það er neyðarheilbrigðisþjónusta, eða bara heilbrigðisþjónusta sem er nauðsynleg.

Það eru þá sem horfa og fylgjast hér með þá hef ég verið að fara yfir þá alþjóðlegu samninga og sáttmála sem gilda þegar kemur að þeim málefnum sem verið er að fjalla um í þessu frumvarpi. Ég fór fyrst yfir mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, en hún er grunnurinn að öllum þessum sáttmálum

áherslu á í þessari ræðu og einhverjum af næstu ræðum. Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, eða barnasáttmálinn eins og hann er oftast kallaður,

Og fyrir þá sem vilja fylgjast með heima þá er ágæt vefsíða sem er haldið úti sem heitir barnasáttmáli.is, þar sem sáttmálinn sjálfur er rakinn, bæði í fullum texta, eins og það sem ég er með hér fyrir framan mig, en líka í styttri og auðveldari útgáfu. Þó svo að þessi sáttmáli hafi verið gerður þá byggir hann ekki bara á mannréttindayfirlýsingunni heldur segir í inngangi samningsins, með leyfi forseta: „Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum,“ — síðan kemur heilmikill texti og svo segir áfram — „sem minnast þess að þeirrar nauðsynjar að barninu sé veitt sérstök vernd hefur verið getið í Genfaryfirlýsingu um réttindi barnsins frá 1924 og í yfirlýsingu um réttindi barnsins sem samþykkt var á allsherjarþinginu hinn 20. nóvember 1959, og hefur hún verið viðurkennd í mannréttindayfirlýsingunni, í alþjóðasamningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (sérstaklega 23. og 24. gr.), í alþjóðasamningnum um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (sérstaklega 10. gr.), og í samþykktum og ýmsum löggerningum sérstofnana og alþjóðastofnana sem láta sig velferð barna varða Já, þetta er ekki bara einhver samningur sem var gerður einu sinni heldur byggir hann á mörgum öðrum samningum, þar á meðal Genfaryfirlýsingunni. En ég ætla að fá að halda áfram, með leyfi forseta, að lesa upp úr innganginum en þar stendur: „Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum, […] sem hafa í huga að barn þarfnist þess „að því sé látin í té sérstök vernd og umönnun þar sem það hafi ekki tekið út líkamlegan og andlegan þroska, þar á meðal viðeigandi lögvernd, jafnt fyrir sem eftir fæðingu“, eins og segir í yfirlýsingunni um réttindi barnsins, sem minnast ákvæða yfirlýsingarinnar um félagslegar og lagalegar meginreglur um vernd barna og velferð með sérstakri hliðsjón af fóstri barna og ættleiðingu innan lands og milli ríkja,

sem gera sér grein fyrir að í öllum löndum heims eru börn sem búa við sérstaklega erfiðar aðstæður, og að þau þarfnist sérstakrar athygli Já, frú forseti. Þetta byggir á mikilli reynslu og mikilli þekkingu á því að börn þurfi sérstaka vernd og við höfum innleitt þá vernd inn í íslensk lög.

Beiting þessarar óskráðu meginreglu fer oftast fram í tveimur áföngum. Fyrst er að kanna hvort stjórnvaldið hafi í raun val um að leggja mál

um það að vísa endurtekinni kæru frá eða um það að taka ákvörðun í máli áður en öll nauðsynleg gögn liggja fyrir.

hvor lagabálkurinn er lögmætari þegar kemur að úrlausn í stjórnsýslumáli sem varðar stjórnvaldsákvarðanir um rétt eða skyldur manna sem samkvæmt lögum fellur undir stjórnsýslulögin?

að komast hjá því að fara með mál í aðra tímafrekari og fyrirhafnarmeiri meðferð. Það er auðvitað bara misbeiting valds. Þetta veldur

mörgum reglum í almennum stjórnsýslulögum, mörgum málsmeðferðarreglum, mörgum reglum sem eru venjuhelgaðar sem er beitt í framkvæmd og virka vel í framkvæmd. Hvernig mun þetta hafa áhrif á bara

Frú forseti. Ég hef aðeins verið að fjalla um þann ómöguleika sem blasir við umsækjendum um alþjóðlega vernd sem eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu og reyna af veikum mætti að sýna fram á þá stöðu sína þegar kerfið gerir allt sem það getur til að neita að viðurkenna þessa sérstaklega viðkvæmu stöðu. Ég Ég hef verið að fara yfir umsögn Rauða krossins þar sem kemur fram að Rauði krossinn hafi ítrekað gert alvarlegar athugasemdir við málsmeðferð Útlendingastofnunar þar sem hún beinlínis kemur í veg fyrir að rannsóknarskyldu stjórnvaldsins sé fullnægt að viðkomandi flóttamaður geti sýnt fram á að hann eigi að njóta stöðu sem flóttamaður í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Ég hef verið að ræða þetta í samhengi við 6. gr. þessa frumvarps þar sem til stendur að svipta fólk framfærslu 30 dögum eftir endanlega ákvörðun kærunefndar útlendingamála um að viðkomandi einstaklingur skuli yfirgefa landið og fái ekki efnismeðferð

gr. Ég var komin að kaflanum sem snýr að þessum svokölluðu undantekningum, sem eiga að heita, á þessari þjónustusviptingu. Það mætti halda að þetta væri ansi ríkulegur listi af undantekningum en þegar framkvæmdin er skoðuð, þegar viðmótið innan Útlendingastofnunar og hjá kærunefndinni er skoðað af hálfu þeirra sem hafa sinnt réttindagæslu flóttafólks hvað lengst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

En það á sem sagt að gera undantekningar fyrir fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu og ég er hérna að fara yfir hvernig þetta mun samt sem áður ekki ná nógu vel utan um fólkið sem við viljum þó vernda frá því að lenda á götunni.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

að það er með miklum ólíkindum hversu erfitt það hefur reynst umsækjendum um alþjóðlega vernd, sem mjög oft falla undir þessa skilgreiningu, að fá að færa sönnur á það, af því að lögum samkvæmt á Útlendingastofnun að færa sönnur á það en hún neitar að gera það að eigin frumkvæði og hún neitar að gefa flóttafólki tíma og rými til að sanna það sjálft. Það er þessi ómöguleiki, virðulegur forseti, sem ég hef verið að reyna að sýna fram á að þetta kerfi búi til.

Frú forseti. Ég byrjaði að fara yfir barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í síðustu ræðu og var aðeins að segja frá sögu hans en mér var bent á að ég hefði ekki alveg farið rétt með mál. Sáttmálinn sjálfur varð að veruleika árið 1989 þegar allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti hann. Þessi samningur er útbreiddasti mannréttindasáttmáli heims

og þannig öðlaðist hann sömu lagalegu stöðu og önnur íslensk löggjöf. Það er því ekki hægt að segja að þetta sé bara einhver samningur úti í bæ. Þetta eru íslensk lög sem þarf að fylgja. Ég ætla að byrja á því að fara í gegnum fyrstu greinar barnasáttmálans og fara síðan í gegnum þær greinar sem tengjast því

segir, með leyfi forseta: „Í samningi þessum merkir barn hvern þann einstakling sem ekki hefur náð 18 ára aldri, nema hann nái fyrr lögræðisaldri samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur.“

„Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns.“ Frú forseti. Hér kemur alveg skýrt fram að aðildarríkin skulu virða og tryggja réttindin,

„Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé ekki mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna Þetta er mjög mikilvæg grein,

ef foreldri eða fjölskyldumeðlimur gerir eitthvað fyrir hönd barnsins,

við látum ekki fara frá okkur frumvarp sem brýtur í bága við þessa grundvallarreglu barnasáttmálans og laga um börn. Frú forseti. Ég sé að tími minn er á þrotum enn og aftur

Til þess að ítreka þá punkta sem ég kom á framfæri hér áðan varðandi málsmeðferðarreglur stjórnvalda og að þetta frumvarp sé líklegt til að brjóta gegn þeim reglum er ég mætt með heimildir

„Eins og áður segir er réttaröryggi borgaranna í skiptum við stjórnvöld meginmarkmið stjórnsýslulaga. Í athugasemdum við frumvarp til stjórnsýslulaga er þó ekki skilgreint sérstaklega hvað felst í hugtakinu „réttaröryggi“. Hið sama er raunar að segja um flest lagafrumvörp, sem lögð eru fram á Alþingi á ári hverju, og rökstudd eru með vísan til þess, að þeim sé ætlað að stuðla að (auknu) réttaröryggi. Virðist því almennt talið að mönnum blandist ekki hugur um við hvað er átt, þegar hið gildishlaðna hugtak „réttaröryggi“ er notað í athugasemdum og greinargerðum við lagafrumvörp. Sömu sögu er raunar að segja um þær dönsku og íslensku kennslubækur, sem notaðar hafa verið til kennslu í stjórnsýslurétti við lagadeild Háskóla Íslands, en í þeim er hugtakið ekki skilgreint sérstaklega.“

beita einhverjum aðferðum sem verða lögfestar með þessum lögum. Þar af leiðandi er búið að brjóta það hugtak sem er notað yfir réttaröryggi, sem er vaninn að nota yfir réttaröryggi

stjórnsýsluréttar og stjórnvalda því að þær kveða skýrt á um hvernig stjórnvöld eiga að sjá um úrlausn mála hjá einstaklingum sem þau þurfa að skera úr um.

að skera úr um réttindi eða skyldur borgara eða einstaklinga sem leita til stjórnvalds og þurfa samþykki frá stjórnvaldi til að fá eitthvað jafn dýrmætt og dvalarleyfi.

Virðulegur forseti. Ég sé að tími minn er á þrotum en ég er ekki alveg búin að tala um málsmeðferðarreglur stjórnvalda og hvernig þetta frumvarp stríðir gegn þeim meginreglum þannig að þú mátt endilega setja mig aftur á mælendaskrá. Frú forseti. Við ræddum hér aðeins í gær hóp fólks sem er í svokallaðri umborinni dvöl. Þetta er nú ekki hugtak þetta er fólk sem passar ekkert inn í kerfið á Íslandi þó að nágrannalöndin hafi áttað sig á tilvist þessa hóps fyrir einhverju síðan og gert ráð fyrir honum í sínum lögum. Hér er um að ræða einstaklinga sem hafa komið hingað til lands í leit að alþjóðlegri vernd og síðan fengið endanlega synjun hér á landi en geta ekki snúið til baka til heimalands síns af ýmsum ástæðum og ílengjast þá hér á landi í mjög mjög undarlegu millibilsástandi þar sem þau eru ekki lengur umsækjendur um alþjóðlega vernd með þeim réttindum sem því fylgja og

fyrir þremur árum síðan, þannig þetta er hópur sem varð til frekar nýlega. Það sem í ljós kom var að hér voru hér voru 64 einstaklingar sem höfðu lent í þessari stöðu frá árinu 2017 og Rauði krossinn tók viðtöl við hluta þess hóps til að kortleggja stöðu hans. Stærstir innan þessa hóps eru annars vegar einstaklingar frá Nígeríu sem ekki geta farið til heimalands síns vegna þess að þau hafa ekki persónuskilríki, 25 manns eru þar og svo eru 16 Írakar sem ekki er hægt að senda til Írak vegna þess að það er ekkert stjórnmálasamband milli landanna tveggja.

gulrót og svipu, getur maður ekki sagt það, er það útlenska? Gulrótin er sú að þau bjóða heimferðarstyrk til

þetta en það hefur síðan ekki gengið vegna þess að alþjóðastofnunin sem heldur utan um þessa heimferðarstyrki, International Organization for Migration — hvað köllum við hana aftur á íslensku, munum við það? Nei.

það væri hættulegt að vísa fólkinu þangað aftur eða að fólkið sem var á flótta frá ríkinu upphaflega

Frú forseti. Fyrir þá sem voru að kveikja á viðtækjunum hef ég verið að fjalla um barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það hvernig hann tengist því frumvarpi sem verið er að ræða. Ég talaði um það í síðustu ræðu hvernig það væri alveg á hreinu að sáttmálinn nær yfir börn sem koma til Íslands og eru á flótta, ekki bara yfir börn sem hafa búið á Íslandi.

og annarra stjórnvalda, þar með talið Útlendingastofnunar, en þar segir, með leyfi forseta: „Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða börn.“ Frú forseti.

Það þýðir að það er forgangsatriði hjá okkur sem löggjafarsamkomu að tryggja að að löggjöfin sem við skrifum og breytum og vinnum á Alþingi setji ávallt börn í forgang, það sem er best fyrir börnin. Við erum einn þingmaður frá hverjum flokki hér á þingi sem höfum tekið þá ákvörðun að vera talsmenn barna.

það sem stendur í þessari grein, að við höfum ávallt það í forgangi sem barninu er fyrir bestu.

„Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna, eða annarra sem bera ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu.“ Við þurfum alltaf að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst,

að lesa 4. gr.: „Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu, svo og á öðrum vettvangi, til að réttindi þau, sem viðurkennd eru í samningi þessum, komi til framkvæmda. Hvað efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi snertir skulu aðildarríki gera slíkar ráðstafanir að því marki sem þau framast hafa bolmagn til, og með alþjóðlegri samvinnu þar sem þörf krefur.“

réttaráhrif þess að valdi er misbeitt við val á leiðum til úrlausnar máls má í aðalatriðum skipta í tvennt eftir því hvort það hefur leitt til brota á efnis- eða málsmeðferðarreglum. Þegar brot á reglu hefur leitt til þess að úr máli er leyst á grundvelli rangra efnisreglna er ákvörðunin haldin verulegum efnisannmarka og er því almennt ógildanleg.

Síðan fer þetta fyrir dómstóla og svo er komist að þeirri niðurstöðu að það hefði frekar átt að beita vali á leiðum samkvæmt stjórnsýslulögum en ekki samkvæmt þeim sérreglum sem er verið að reyna að setja inn í útlendingalögin.

En nú er niðurstaðan sú að þetta er ógildanlegt og málið verður tekið til efnismeðferðar. Þetta er bagaleg niðurstaða og ég vona að það komi ekki til þess, enda er ég hér uppi í pontu að vara við því að þetta frumvarp opnar leiðir fyrir stjórnvöld til að misbeita sínu valdi við val á leiðum til úrlausnar máls. Þetta er bara rosalega rík og mikil heimild sem stjórnvöld hafa. En stjórnvöldum ber fyrst og fremst að fara eftir almennum stjórnsýslulögum

og beita í framkvæmd? Af hverju erum við að koma þessum sérreglum á sem eru ekki einu sinni nógu vel unnar til að við getum samþykkt þetta með fullvissu um að það muni ekki brjóta gegn neinum öðrum lögum, að þetta muni ekki brjóta gegn almennum reglum, skráðum og óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttarins og bara skráðum og óskráðum meginreglum sem stjórnvöld þurfa að fara eftir þegar þau eru að leysa úr máli? Hæstv. dómsmálaráðherra segir að þetta frumvarp sé lagt fram í því skyni að auka skilvirkni í kerfinu. En í guðanna bænum,

Eins og ég sagði eru gulrætur til staðar í gegnum Alþjóðlegu fólksflutningastofnunina, sem International Organization for Migration heitir

Segjum t.d. að fólk sé að flýja stríðsástand sem er um garð gengið eða að það sé að flýja pólitískar ofsóknir og það verður umturnun í heimaríkinu. Hættan sem fólk er að flýja getur horfið og þess vegna er gott að þetta kerfi sé til staðar til að hjálpa fólki fjárhagslega að komast aftur til síns heima. En þeir einstaklingar sem hér um ræðir standa frammi fyrir því að þau sem gætu mögulega hugsað sér að nýta sér svona heimferðarstyrk

nokkurn hóp einstaklinga frá Írak auk annarra ríkja. Síðan getur fólkið sjálft bara metið aðstæðurnar þannig að það sé ekki réttlætanlegt fyrir það að halda heim á leið. Því þykir ástandið bara enn vera of

eða til ríkja sem viðurkenna þau kannski ekki sem ríkisborgara eða hvað það er. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því og þá þarf að fá fólkið til að fara á tveimur jafnfljótum á eigin forsendum.

svipta það þjónustu. Það er það sem okkur þykir mörgum ein ljótasta greinin í þessu frumvarpi, sem þó er að mestu leyti

og að það sé hægt að svipta þau grundvallarþjónustu og -framfærslu. Það er sem sagt lagt til að búa til nýjan hóp fátæks heimilislauss fólks á Íslandi sem er þetta fólk sem hefur fengið synjun um alþjóðlega vernd er það fyrir fólkið sem ekki hefur þegið fjárstuðninginn við að fara til heimalandsins að það er reynt að svelta það til hlýðni, eins og við höfum orðað það. Þetta nær ekki nokkurri átt, frú forseti, að fólk í viðkvæmri stöðu þurfi að standa frammi fyrir þeim valkosti að fara heim til ríkisins sem það þarf að flýja af ótta við, — hvað sem það er að flýja, eða að það eigi að svelta á götum Reykjavíkur um miðjan vetur

verið löggildur hér á landi frá 2013 sem þýðir að þau ákvæði sem í honum eru eru lög á Íslandi.

ég ætla að fara í gegnum þær greinar sem tengjast þessu frumvarpi. Næsta grein sem mig langar að fara í, með leyfi forseta, er 7. gr. Hún er í tveimur málsgreinum og

komið í framkvæmd í samræmi við lög sín og skuldbindingar í viðeigandi alþjóðasamningum á þessu sviði, einkum í þeim tilvikum þegar barn yrði ella ríkisfangslaust.“ Þarna er mikilvægt að hafa í huga gagnrýni sem kom nú í vikunni frá Rauða krossinum á það að sá hópur flóttamanna sem er hér á landi, sem hefur verið neitað um hæli en er fastur hér á landi vegna þess að ekki er hægt að koma honum til síns heimalands af ýmsum ástæðum; að eignist þetta fólk

ef þau koma til landsins, og þó að foreldrarnir hafi komið ólöglega — þá er þar í gildi svokölluð draumalöggjöf, eins og hún er kölluð, sem sérstaklega tekur á þessu, að börnin fá ákveðin réttindi þrátt fyrir að foreldrar þeirra hafi komið ólöglega til landsins. Ég

„Aðildarríki skuldbinda sig til að virða rétt barns til að viðhalda því sem auðkennir það sem einstakling, þar með töldu ríkisfangi sínu, nafni og fjölskyldutengslum eins og viðurkennt er með lögum, án ólögmætra afskipta. afskipta. Sé barn ólöglega svipt einhverju eða öllu því sem auðkennir það sem einstakling skulu aðildarríkin veita viðeigandi aðstoð og vernd í því skyni að bæta úr því sem fyrst.“

að fá fjölskyldur sínar til landsins, svokölluð fjölskyldusameining. Einnig er þarna

Virðulegi forseti. Ég var að fara í gegnum málsmeðferðarreglur stjórnvalda. Hluti af þessum málsmeðferðarreglum eru m.a. réttmætar væntingar aðila máls. Þegar einstaklingur sendir inn umsókn til að hljóta alþjóðlega vernd hér á landi verður hann aðili máls. Þegar borgari hefur samskipti við stjórnvöld geta yfirlýsingar, ráðstafanir eða aðgerðir stjórnvalda leitt til þess að væntingar skapast hjá borgaranum. Þegar spurt er hvort stjórnvöldum sé skylt að taka tillit til þessara væntinga ræðst svarið af óskráðri meginreglu sem nefnd er meginreglan um réttmætar væntingar málsaðila. Þetta er bara óskrifuð regla. Það er einn þáttur í þessu sem eru huglægar væntingar málsaðila en þær verða að hafa orðið til fyrir tilverknað stjórnvalda, þá annaðhvort vegna munnlegs eða skriflegs tilverknaðar eða vegna athafnaleysis eða athafna stjórnvalda. Síðan verður líka að vera orsakasamband á milli háttsemi stjórnvalda og væntinga málsaðila. Ég

aðili hélt því fram að í símtali milli hans og læknis á heilsugæslu hefði komist á skuldbindandi samningur um ráðningu hans í starf afleysingalæknis við stofnunina og að íslenska ríkið hefði bakað sér bótaábyrgð með því að fallið hefði verið frá þeim samningi. var talið að það væri ósannað að í umræddu símtalið hefði falist meira en jákvæð afstaða til umsóknar

að aðilinn hafi að öðru leyti átt lögvarða kröfu á því að vera ráðinn í starfið á grundvelli réttmætra væntinga sinna. Virðulegi forseti. Þetta er bara skýrt dæmi um það hvernig réttmætar væntingar virka ekki.

Það er mjög gott að taka svona smá kennslu í stjórnsýslurétti 101, eða Stjórnsýslurétti II eins og við köllum þetta í laganáminu, til þess að hæstv. dómsmálaráðherra átti sig á því að hann hefur ekki litið til þessara laga við gerð þessa frumvarps. En ég sé að tíminn er á þrotum og óska þess að

þ.e. umsækjendur um alþjóðlega vernd sem hafa fengið endanlega synjun á Íslandi en geta ekki snúið til baka til heimalands síns af einhverjum ástæðum og íslenska ríkið er ekki í þeirri stöðu að geta þvingað þau til landsins. Það er ekki í boði að beita þvingaðri brottvísun á þessa einstaklinga, mögulega vegna þess að það er ekki stjórnmálasamband við móttökuríkið eins og í tilviki írasks flóttafólks sem er hér innlyksa. Ég var búinn að fara yfir verkfærin sem ríkið hefur beitt til að hvetja fólk til að fara sjálfviljugt án beinnar íhlutunar ríkisins af landinu af því

hafa einir 64 einstaklingar lent í þessari stöðu og ýmist ekki treyst sér sjálf til að þiggja þessa gulrót vegna þess að þau meti ástandið í heimalandinu of hættulegt fyrir sig sig eða IOM meti ástandið það hættulegt að það væri ekki á það hættandi að koma þeim til þess ríkis. Vegna þess að þessi gulrót hefur ekki virkað þá á að bæta við kerfið dálítið öflugri svipu. Það á að bæta því við að geta bókstaflega svelt fólk til hlýðni vegna þess að

þessi hópur nýtur einhverra lágmarksréttinda. En það á að taka þau af honum þannig að húsnæðisleysi,

eða að fara aftur heim til ríkisins sem þau eru að flýja. En það er ýmislegt annað sem fylgir þessari stöðu. Það sem mér finnst eiginlega

börn þessa fólks, börn fólks í umborinni dvöl, eru í rauninni ríkisfangslaus. Nú er bara mjög rík skylda á stjórnvöldum að berjast gegn ríkisfangsleysi og eitthvað sem Ísland hefur einsett sér,

Þá er þarna að verða til hópur barna sem, ofan á það að vera, eins og meiri hlutinn leggur til, fólk sem engra réttinda og engrar þjónustu

afgreiða beiðni barns eða foreldris þess um að koma til eða fara frá aðildarríki vegna endurfunda fjölskyldu. Aðildarríki skulu enn fremur sjá til þess að það eitt að slík beiðni sé borin fram hafi ekki slæmar afleiðingar fyrir beiðendur eða aðra í fjölskyldu þeirra.“ Frú forseti. Eins og hefur komið fram hér fyrr í umræðum um þetta mál þá kemur hingað til lands fjöldi barna, þó nokkur fjöldi barna, fylgdarlaus. Samkvæmt þessari grein eiga þau rétt á því að fá það sem í þessum fræðum er kallað fjölskyldusameining. En það er mikilvægt að horfa líka til þess að ein af greinum þessa frumvarps takmarkaðar t.d. fjölskyldusameiningu, jafnvel hjá fólki sem kom hingað til Íslands í boði stjórnvalda.

er boðið að komast sem kvótaflóttafólk til landsins. Svo breytist eitthvað í ríkinu þar sem það bjó og viðkomandi losnar úr þessari prísund, sem oft hefur kannski verið af pólitískum ástæðum miklu frekar en nokkru öðru, og fólk nær aftur sambandi við ástvini sína. En mannvonskan hjá dómsmálaráðherra er slík að þetta vill hann ekki tryggja, að börnin geti hitt aftur fjölskyldu sína.

Ég kemst kannski ekki lengra með þetta en ég ætla að biðja frú forseta um að bæta mér aftur á mælendaskrá þar sem við erum að koma að mjög skemmtilegum hluta

Bara svona til að taka dæmi um réttmætar væntingar aðila máls er ein ákvörðun frá umboðsmanni Alþingis sem heitir breyting einkunnar, þetta er bara nákvæmlega dæmið sem ég var að taka.

verndar hér á landi til umsækjanda um alþjóðlega vernd, á grundvelli þessara lagaákvæða sem við erum búin að ræða í þaula í dag og í gær og aðra daga, sé ógild af því að það eru

Virðulegi forseti. Það sem ég er að reyna að segja og koma frá mér á mannamáli er að ég held að þetta frumvarp gæti í alvörunni stuðlað að mjög miklu réttaróöryggi og mikilli réttaróvissu þegar kemur að beitingu þessara laga og beitingu málsmeðferðarreglna sem gilda um stjórnvöld og ákvarðanir sem stjórnvöld taka um rétt eða skyldur manna. Það er skilyrði samkvæmt hinni óskráðu meginreglu um réttmætar væntingar að hann hafi verið í góðri trú um að unnt væri að uppfylla væntingar hans. Hann má ekki vera grandsamur um að yfirlýsing stjórnvaldsins hafi ekki verið bindandi af einhverjum ástæðum.

ég að þetta gæti kannski ekki endilega orðið að vandamáli, að einstaklingurinn sem er að sækja um vernd hér á landi verði grandsamur um einhvers konar breytingar sem eiga sér stað af því að samskiptin fyrir það eru bara mjög lítil og þetta veldur mér ekki rosalega miklum áhyggjum.

þá getur það skipt máli hvort málsaðili sé sérfræðingur á umræddu sviði eða hafi sér til ráðgjafar eða aðstoðar slíkan sérfræðing. Segjum svo að ég,

og ég veit nákvæmlega hvaða gögnum ég er búin að skila inn og hvaða atriði þarf að uppfylla samkvæmt lögunum sem verið er að fara eftir. Þá myndi ég mögulega teljast sem sérfræðingur á þessu málasviði og því hafa réttmætar væntingar ekki skapast.

Ég leggst oft gegn matskenndum og hlutlægum mælikvörðum en ég held að það sé alveg nauðsynlegt, í hófi, eins og hefur verið lagt til grundvallar í stjórnsýslulögum, því það hefur virkað, það hefur mótast í dómaframkvæmd og ég og ég tel að það sé engin þörf á því að umbylta réttaráhrifunum sem réttmætar væntingar aðila máls hafa með lögfestingu einhverra nýrra laga. En, virðulegi forseti, ég sé að tíminn er á þrotum og ég óska þess að verða sett aftur á mælendaskrá.

Hvar vorum við aftur stödd? Jú, með börnin, börnin sem eru ríkisfangslaus

vernd á Íslandi en getur ekki farið til heimaríkis af einhverjum ástæðum. Þessi börn fæðast hér, fá ekki ríkisfang hér eða í heimaríkinu. Og því sem kom svo átakanlega skýrt fram í viðtölum Rauða krossins á Íslandi við einstaklinga í þessari stöðu er þessi hvað köllum við það? Þetta er eiginlega hreinlega djúpstæð sorg yfir því að geta ekki tryggt börnum sínum einhverja mannsæmandi framtíð, áhyggjur af því að börnin þeirra geti ekki verið í öruggu skjóli. Bara óvissa og þessi tilfinning að hafa litla sem enga stjórn á framtíð sinni.

rata inn í breytingartillögur meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar, hefði hún verið með augu og eyru og hjarta opin. Það sem er lagt til er í fyrsta lagi að búa til einhvers konar lagaramma sem viðurkenni tilvist þessa hóps, viðurkenni að það geti verið fólk sem hefur fengið endanlega synjun en er ekki hægt að koma úr landi. Í öðru lagi að auðvelda aðgengi að

það eiginlega helst eftir því að geta með einfaldari hætti

Af þessum fjórum atriðum þá eru tvö, varðandi bráðbirgðaatvinnuleyfi og dvalarleyfi, eitthvað sem hefði smellpassað inn í þetta frumvarp